Head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu VII istungjärgu täiendavat istungit tänasel 4. mail, kolmapäeval. Selle istungi on kokku kutsunud Riigikogu esimees vastavalt kodu‑ ja töökorra seaduse § 49 lõikele 3 ja Riigikogu juhatuse käesoleva aasta 2. mai otsusele. Ja me valmistasime ette ka päevakorra. Aga enne, kui me läheme rakendamise juurde, on meil võimalik eelnõusid ja arupärimisi üle anda, kui sellist soovi peaks olema. Täna on see juba korra olnud, nii et kõik on ilmselt selle soovi saanud rahuldada. Siis teeme kohaloleku kontrolli, palun!

registreerus 75 Riigikogu saadikut. Riigikogu täiendaval istungil on Riigikogu otsustusvõimeline, kui kohal on rohkem kui pool koosseisust, mis meil praegu on olemas.Nüüd, Riigikogu täiendava istungi puhul on niimoodi, et kontrollitakse kohalolekut enne hääletust, kui mõni Riigikogu liige soovib kohaloleku kontrolli läbi viia. Kvoorumi puudumisel lõpeb istung automaatselt.Lisaks peame me nüüd täiendava istungi päevakorra kinnitama. Tulenevalt meie kodu‑ ja töökorra seaduse § 55 lõikest 1 tuleb täiendava istungi päevakord istungi alguses kinnitada. See täiendav päevakord on teil ka laudadele jagatud.Head Head kolleegid, ma panen hääletusele Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 4. mai täiendava istungi päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Päevakorra poolt on 60 saadikut, vastu 1 ja erapooletuid ei ole. Päevakord on kinnitatud. Liigume päevakorra läbivõtmise juurde. Esimene punkt on Vabariigi Valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 605. Tegemist on esimese lugemisega. Ettekandjaks palun siia sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Austatud istungi juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! teie ees eelnõuga, mis on üsna lühike ja konkreetne eelnõu, küll aga on selles mitu väga olulist punkti. Kõigepealt, toimetulekutoetusega seonduvalt on selles eelnõus loodud võimalus meie Eesti inimestele, kellel on eluasemelaen, saada toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetud ka need eluasemega seotud kulud, mida perekond kannab laenulepingutega seonduvalt, sealhulgas laenu põhiosa makse, aga ka intressid.Selle muudatuse me soovime jõustada 1. juulist. jõustada 1. juulist. Oleme arvestanud ja hinnanud, et umbes 900 leibkonda tuleb toimetulekutoetuse saajatele juurde uusi taotlejaid ja tegelikult ka tänaste taotlejate hulgas pruugib olla neid, kes siia võivad sobituda. Lisaks siis ka olemasolevad pered, nii et kokku umbes 1000 leibkonda oleme arvestanud. Oluline on, et seda toimetulekutoetuse soodustust ei saa perekonnad pidevalt, vaid seda on võimalik kasutada kuus korda kalendriaastas – selle eesmärk on, et inimesel säiliks soov ja huvi leida tööd ja parandada oma individuaalset sissetulekut.

Igal juhul leevendab see nende perede olukorda, kes on ajutistes makseraskustes. Nemad saavad abi ka toimetulekutoetuse süsteemist. Teine sotsiaalhoolekande muudatus on seotud sõjapõgenikega ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel makstava ühekordse eluaseme

Lisaeelarve vastuvõtmisel, kui toimetulekupiir tõuseb, tõuseb automaatselt ka nimetatud toetus see saab olema 1200 eurot ühe leibkonna kohta. Esmasel rendilepingu sõlmimisel saab seda ressurssi kasutada

hüvitist maksma kohalikud omavalitsused. Oleme omavalitsustega mitmel korral kohtunud ja läbi rääkinud. Nende jaoks leevendab kindlasti selle hüvitise maksmist tõsiasi, et sotsiaalteenuste andmeregister võimaldaks teha sinna vajalikke märkmeid ja pidada seda registrit ja saada ülevaadet. Need muudatused on seotud Ukraina sõjapõgenike andmete kandmisega STAR-i inforegistrisse, eeskätt siis üürikuludega seotud hüvitise, aga väiksemas mahus ka tõlketeenuste saamiseks. Järgmine muudatus on seotud üksi elavate pensionäridega. Me teame, et väga paljud Eesti inimesed on võtnud oma koju üüriliseks või allüüriliseks Ukraina sõjapõgenikke ja kui nüüd peaks olema üksi elav pensionär, kes võtab endale allüürniku, siis võib juhtuda, et inimese rahvastikuregistrisse aadressipõhiselt sissekandmise järel meie süsteem sügisel automaatselt ei pea enam seda

leibkonnas elavana, vaid jätkuvalt üksi elava pensionärina, nii et ta ei kaota sellel aastal oluliselt tõusnud ühekordset üksi elava pensionäri toetust. Meenutuseks: see tõusis 115 eurolt 200 eurole. viimane sotsiaalhoolekande seaduse muudatus, aga kaugeltki mitte väheoluline. Me teame, et kohalikud omavalitsused on Ukraina sõjapõgenikega väga agaralt tegelenud ja pannud sinna hulga tööd ja energiat.

Ja siin me oleme lähtunud üsna lihtsast loogikast. Kohaliku omavalitsuse üksusele hüvitatakse käesoleval aastal toimetulekutoetuste menetlemise ja väljamaksmise kulud lisaks tavapärasele iga taotluse eest,

ei ole ebaõiglast kohtlemist ja kohalikud omavalitsused saavad rahulikult ja turvaliselt oma tööd teha ja neid ülesandeid täita. Selles paketis on eraldi ka tervishoiuteenuste korraldamise seadus. Seda eesmärgiga, et me saaksime vajalikke tervishoiuteenuseid osutada ka massilise sisserände olukorras ja ka nendele Ukraina kodanikele, kes tulevad siia peale siia peale Ukrainas sõdimist ja haavata saamist. Nii et tegemist on haigekassa rahastuse korraldamisega ja võimaluse loomisega, et nii tervishoiuteenuse osutajatele kui ka kiirabibrigaadidele on haigekassa hinnakirja järgi võimalik arveid tasuda eeskätt siis haavata saanud isikute raviks. Etteruttavalt ütlen ära ka selle, et Eesti haiglavõrgu haiglates praegu meil Ukraina haavatud sõdureid ei ole, aga me loome võimaluse olukorraks, kui see tekkima peaks.

jäänud üks ebakohasus. Seletuskirjas on küll hästi selgelt öeldud, mis on olnud seadusandja tahe, aga me tõepoolest arvestaksime nende vanemate puhul, kellele määratakse vanemahüvitis ja kes varasemalt pole töötanud, seda piirmäära. Me ei maksa ebaõiglaselt kõrget toetust nendele inimestele, kes ei ole seda oma töise tegevusega välja

Küll aga ma võin öelda, et haigekassa hinnakirja alusel on perearstide kaudu meil kõigil võimalik tervisekontrolli teha. Põhjus, mille pärast me teeme tervisekontrolli Ukraina sõjapõgenikele,

Helmen Kütt, palun! Laenude korral läheb [arvesse] laenu põhiosa, mitte intressid. Kohalikud omavalitsused peaksid ise kehtestama korra, kui suur on piir selle laenu põhiosa puhul. Ma suhtlesin eile vähemalt kuue omavalitsuse sotsiaaltöötajaga ja nad tegelikult väga ootavad selgitust, kuidas seda kehtestada, sellepärast et suurus sõltub laenuaja pikkusest. Kellelgi on võetud 20 aastaks, kellelgi on võetud kümneks, kellelgi viieks aastaks. Seal oleks vaja selgitustööd. Kui seadus jõustub 1. juulil, siis see aeg, et volikogud jõuaksid need korrad ka vastu võtta, on äärmiselt napp. Mul ei olegi otseselt küsimust, aga lihtsalt kinnitage, et see koolitus, selgitus tuleb. Jaa, kindlasti me oleme pidevas suhtluses kohalike omavalitsustega. Ma usun, et selliste uute asjade kiiresti rakendamise puhul on ülioluline, et me teeksime koostööd, et kohalikud omavalitsused saaksid ka üksteiselt õppida. Võib-olla just toimetulekutoetust puudutava määruse ülevaatamine kohalikes omavalitsustes, mis on seotud selle muudatusega, annab tõuke selleks, et vaadatakse üle kõik need piirmäärad, mis on kohalikus omavalitsuses autonoomselt kehtestatud energia- ja küttenormide kohta.

Otepää turismitaludes metsade sees elab endiselt sadu sõjapõgenikke. Kuidas nad satuvad sinna? Töökohti seal pole, üüriturgu Otepääl pole. Kuidas need inimesed saavad infot ja satuvad õigetesse kohtadesse? Ja kas see raha läheb Otepääle või sinna omavalitsusse, kus nad tulevikus tahavad [elamispinna] Suur aitäh! Kõigepealt, meil on Eestis tänase päeva seisuga 35 000 sõjapõgenikku või natukene rohkem. 4500

Me oleme riigina öelnud, et me vähemalt kuu aega katame nende ülalpidamiskulud. Oleme püüdnud neid kulusid alla viia, sest see on meie ühiskonna ühine ressurss. Seetõttu oleme kasutusele võtnud muu hulgas Tallinnas ka laeva.Kui ka laeva.Kui nendel inimestel kuu aja jooksul ei ole olnud võimalik kas ise või kõrvalise abiga leida püsivat elukohta, siis me loomulikult ei viska neid piltlikult öeldes tänavale, vaid jätkame nende ülalpidamist. Seadusest tulenevalt

olgu need õpilaskodud, mis on tühjalt seisma jäänud, või suured hoolekandeasutused, kust me oleme oma inimesed viinud väikestesse uutesse hubastesse hoolekandeasutustesse. Kaitseinvesteeringute keskuse hoonetest on mitmed kasutusel. Ja selles lisaeelarves on samamoodi alla 2 miljoni selleks, et me saaksime olemasolevaid hooneid korrastada ja inimesi sinna pikaajalisele majutusele viia. Ka koostöö erasektoriga on väga oluline olnud. Portaalis Kinnisvara24 on Ukraina inimestele mõeldud eraldi portaaliosa, kus nad saavad endale neid kohti otsida. Aga ma kinnitan teile, et vaatamata sellele, et meie kohalikud omavalitsused, meie Eesti inimesed, ka Sotsiaalkindlustusamet ja Sotsiaalministeerium teevad jõupingutusi, on kõige suurem probleem probleem sotsiaalsest vaatest just pikaajalised majutuskohad. Me töötame selle nimel iga päev, et neid kohti tuleks. Aga tänane olukord on muidugi juba see, arvestades stabiliseerunud põgenike voogu, et kui meil iga päev tuleb lühiajalisse majutusse inimesi, kes seda vajavad,

kohaselt seda oma toetust ei kaota, kui ta võtab enda juurde elama allüüriliseks Ukraina sõjapõgeniku. Ma tahaksin küsida ja öelge Eesti rahvale ka, et kui näiteks Eesti üksikema vajaks elamispinda ja üksi elav pensionär võtab ta allüüriliseks, kas ta siis kaotab selle toetuse. Ja kui see nii on, siis miks on tehtud selline erisus? Teiseks ma tahan küsida, kas see on ajutine või alaline muudatus.

Aitäh küsimuse eest! Meil on 33 000 sõjapõgenikku, kes on tulnud siia väga lühikese perioodi jooksul. Ja nagu te täna juba eelmisest vastusest olete kuulnud, me oleme ühiskonnana suure probleemi ees, et leida pikaajalisi majutuskohti. Meil ei ole Eestis 33 000 üksikema, kellel puudub ka elukoht. Need inimesed, keda me täna peame aitama ühiskonnana, on sõjapõgenikud. Tegemist on ainult sõjapõgenikele mõeldud ajutise meetmega.Ja nii nagu te ka kõik väga hästi teate, Euroopa Liidu direktiivi järgi saavad sõjapõgenikud siin ajutise kaitse aastaks, pikendamise võimalusega kaks korda kuus kuud. Selle aja vältel on võimalik ka seda leevendust seaduse kohaselt rakendada. Tavaoludes on see kõik teistmoodi.Ja lapsi üksi kasvatavatele vanematele on meil teistsugused meetmed, muu hulgas reservi arvestatud 50‑eurone toetus, mille

on langenud juba aastaid. Eestis on iive languses, lapsi sünnib vähem. Kas teil ei ole häid ideid, kuidas toetada Eesti peresid või miks te teete Eesti perede ja laste toetamiseks nii vähe?Kui teil omal häid ideid pole, laenake EKRE programmist kas või järgmise lisaeelarve tegemisel. Meil oli väga hea plaan kompenseerida noortele peredele iga lapse sünni korral kodulaenust 25%. Tehke midagi suurt, tehke midagi Eesti perede heaks! Miks te peenhäälestate? Ma küsingi: kas järgmise lisaeelarve juures võiks seesama perede kodulaenu kompenseerimise mehhanism ka jutuks tulla? Suur aitäh küsimuse eest! Siin on täna arutamisel lisaeelarve, mis on sõjaaja eelarve, kus me räägime meie kaitsevõimest, meie sisejulgeolekust ja nii palju

Ma usun, et igal erakonnal on palju häid ideid ja kindlasti riigi eelarvestrateegia läbirääkimistel saab tulla ka iga minister oma ettepanekutega. Nii et see on see aeg, kui nendest asjadest rääkida. Anti

Ja ennäe imet, te tulete nüüd ja pakute lausa 20 miljonit, 400 eurot inimese kohta, et nad minu arust kompuutertomograafist läbi lasta ja vist kõikidest muudest [seadmetest] ka, sest see summa on päris suur. Ma loodan, et neid avalikult häbiposti ei panda. ei panda. Mõnede ajakirjanike või poliitikute arvates peaksite neid kahtlustama haigeks jäämises. Küllap on siin mingid topeltstandardid. Aga ma küsin, miks see summa nii suur on. 20 miljonit on muljet avaldav summa sellise asja jaoks. Ja samal ajal on otseselt otseselt sõjaliste võimete jaoks ainult 16 miljonit. Suur aitäh küsimuse eest! Kuna tegemist on tervise- ja tööministri valitsemisalaga, siis ma jään siinkohal võlgu selgituse, mida täpselt on kavandatud selle ressursi eest teha. Küll aga ma saan saata teile selle vastuse kirjalikult. Mart Helme, palun! Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Mina pidasin siin kaks nädalat tagasi kõne, mis põhjustas tormi, ja mõned on väitnud ajakirjanduses, et ma sõimasin kõiki naisi litsideks, mida ma ei teinud. Aga praegu on meile tulnud uudis, et kõigest 1500 sõjapõgenikku on läbinud tervisekontrolli. Kõigest 1500! Nende hulgas on juba HIV-positiivset. 32 HIV-positiivset laupäevase seisuga! Minu mure ei olnud asjatu ja teie hüsteeria, lugupeetud liberaalid, oli asjatu.Aga mu küsimus on järgmine. küsimus on järgmine. Te olete loonud olukorra, kus üks osa hiljuti Eestisse ümber asunud inimestest elavad just nagu kommunismis ja ülejäänud osa peavad seda kommunismi kinni maksma. Kas see on solidaarne ühiskond? Aitäh! Aitäh! Ma keskendun sellele küsimusele ja kordan, et meil on üle 33 000 inimese, kellest ainult 4500 on ajutisel – rõhutan, ajutisel – riigipoolsel majutusel. Kõik ülejäänud inimesed on leidnud endale kas iseseisvalt või kellegi toel ja see keegi on tihti sugulane, tuttav, muu hulgas suuresti ka tööandja või kohalik omavalitsus – endale eluaseme. Nad teevad jõupingutusi selleks, et leida endale töökohti.Tööturuametis on end töötuna arvele võtnud enam kui 5000 tööealist inimest, kelle profiil on 25–54-aastane kõrgharidusega naine. Ja ka tööle on saanud juba märkimisväärne hulk inimesi. Nad on inimesed, kes püüavad tulla toime võõras riigis, olles sõjapaos ja tulnud siia koos lastega. See ei ole kindlasti kerge ja meie asi on säilitada empaatiavõime, et toetada, et luua tingimusi, et nad iseseisvalt hakkama saaksid.Ja tõsi, need, kes on haavatavamad, olgu nad puudega inimesed, olgu nad naised, kes tulevad siia suurperega või paljude lastega, või mõned muud inimesed, näiteks vanemaealised, liikumisprobleemidega inimesed – need inimesed, tõsi, vajavad rohkem abi, nagu ka need inimesed, kelle traumad sõjakoledusi näinuna on suuremad. Aitäh! Ma keskendun

ajast ja arust numbriga?Aga küsimus on see, et Otepääl väidetavalt on 600 ukrainlast, aga vallas elab umbes 6000 inimest, nii et 10% [moodustavad] nad seal. Aga nagu ma olen kuulnud,

Ma kõigepealt tuletan meelde, et ma tutvustan teile täna siin esimesel lugemisel sotsiaalhoolekande seadust, mis on seotud toimetulekutoetusega ja veel mõne teise teemaga. Ma tõepoolest ei ole siia tulnud valmistununa terviseteemadel rääkima. Ma vabandan selle eest.Mis selle eest.Mis puudutab konkreetselt Otepääd, siis selle kohta sai teie kolleegile siin saalis täna juba vastatud. Tegemist on ajutise majutusega. Ajutise majutuse perioodil on tõesti hea,

ja nad iga päev liiguvad sealt edasi. Samamoodi ei paigutata täna enam Otepää valda inimesi juurde. Nii et kindlasti Otepääle ei ole vaja kõikidele nendele lastele ei lasteaiakohta ega ka koolikohta, sest see on ajutine viibimiskoht. Aitäh!

niimoodi: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on kaardistanud ära 26 000 niisugust maja ja korterit, mille elektriarved viitavad, et neid tõenäoliselt pidevalt ei kasutata. Mis plaan Sotsiaalkindlustusametil nende tühjalt seisvate eluruumidega

ja sõlmida vajadusel lepingud. Mitte kellegi omandi kallale loomulikult minema ei hakata.

te räägite, et see on tegelikult ainult üheks aastaks, selle aasta lõpuni? Aitäh küsimuse eest! Mul on hea meel öelda, et on tõepoolest mõned meetmed, mis on suunatud Eesti inimestele ja mis on alalised. Näiteks seesama toimetuleku piiri tõstmine.

Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister. Elektriarvete juurde tagasi tulles: tegemist on ilmselgelt ebaseadusliku jälitustegevusega. Sellele ei saa olla mingit põhjendust, et Sotsiaalministeerium, ma ei tea, kelle kaudu, Eleringi kaudu kontrollib mingeid elamispindasid, kus elektri tarbimine viitab sellele, et need ei ole pidevalt kasutusel. See on ebaseaduslik jälitustegevus. Te ei saa võtta võtta ühendust nende omanikega ja teha neile ettepanekut. Kas te sellest endale aru annate, et te rikute põhiseadust, inimeste eraomandi puutumatust ja nende jälitustegevusest vabastatuse õigust? Ühesõnaga, saate ise ka aru, mida mõtlen.Aga mu küsimus on järgmine. Te räägite meile siin, kui hirmus olukord see on, et meil on nii palju sõjapõgenikke. Kes nad siia tõi? Teie olete nad ju siia toonud, tassite iga päev 500–600 inimest juurde.

Ma vastan küsimusele ja jätan kõrvale sissejuhatuse ja küsimuse selle kohta, miks te neid siia tõite ja miks te neid siia jätkuvalt toote. Te vist olete valesti aru saanud. Nimelt, me oleme Euroopa Liidus ja Euroopa Liit ühiselt võttis vastu ajutise kaitse direktiivi. Ukraina kodanikel on Euroopa piires viisavaba liikumine nii või naa. Sõltumata meie meie erinevatest otsustest on Ukraina kodanikel alati olnud võimalus siia tulla. Ilma selle ajutise kaitse direktiivita oleks neil olnud võimalus viibida siin kolm kuud. Ajutise kaitse direktiiviga on see võimalus laiendatud aastale. Ja nii nagu ma täna juba olen korra öelnud, on ka võimalus pikendada seda kaks korda kuue kuu kaupa. Pikendamise võimalus tuleb kõne alla ainult sellisel juhul, kui põhjused Ma väga-väga loodan, et need põhjused langevad ära, et Ukrainal läheb hästi ja inimesed saavad tagasi oma koju Nii palju kui mina olen sõjapõgenikega rääkinud ja ka Ukraina suursaadikuga Eestis, inimeste suur ja siiras soov on naasta oma koju. On On tekkinud protseduuriline. Mart Helme, palun! Jah. Ma tahan juhtida tähelepanu, et minister valetab meile. Eestil ei ole mingit kohustust – ei siseriiklikku ega Euroopa Liidu alusaktide või muude lepinguliste dokumentide või muude dokumentide alusel – võtta vastu üle jõu käivat hulka Ukraina sõjapõgenikke. Eestil ei ole seesugust kohustust! Teised riigid on võtnud oluliselt vähem, [kui silmas pidada] protsenti nende ja ka absoluutarvu. Kui Eesti on vastu võtnud üle jõu käiva hulga põgenikke, siis on see Eesti valitsuse viga ja ministri õigustused on sõna otseses mõttes valetamine. Jah.

tuletan meelde, et tegemist on Euroopa Liidu ühise otsusega. Eesti on osa Euroopa Liidust. Mitte ükski Euroopa riik ei ole deklareerinud, kust kust jookseb see piir, kui palju Ukraina sõjapõgenikke vastu võetakse. Vastupidi, meil on äärmiselt meeldiv koostöö näiteks meie naabri Soomega, kes on teinud kihutustööd muu hulgas ka siia saabuvate sõjapõgenike seas, et näidata neile võimalusi Soome tulemiseks. Ja suur hulk sõjapõgenikke ongi Soome edasi liikunud.

ja kelle inimesed on olnud sõjapõgenikud, et me mõistame seda, milline on nende olukord ja millised on nende vajadused. Ma Jääme protseduurilise sisu juurde. Mart Helmel on uuesti protseduuriline. Aitäh! No minister jätkab valetamist. On terve rida Euroopa riike, mis on väga selgelt öelnud, mis on nende ülempiir. Üks on Prantsusmaa, kes on öelnud, et 50 000 on nende ülempiir. Saksamaa on öelnud, et teatud piirist ülespoole nad ei võta. Nüüd, Euroopa Liidust lahkunud Suurbritannias on olnud lausa skandaal, et nad on öelnud, et nad võtavad väga vähe.

ka Eesti inimeste põhiõigusi ja vajadusi on vaja austada ja seda ei saa teha Ukraina sõjapõgenike arvel. Mart, see oli juba läbirääkimiste osa, see ei olnud protseduuriline. Heidy Purgal on protseduuriline. Palun! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Ma paluksin istungit juhatada protseduuriliste küsimuste protseduurikaga kooskõlas. Nagu näed, teengi. Heiki Hepner, küsimus, palun!

selle tulemusena on halduslepingusse tehtud täpsustused ja parandused. Ma usun, et me oleme kohalike omavalitsustega jõudnud ühisele arusaamisele, muu hulgas ka halduslepinguga üleantavate ressursside arvel on võimalik katta halduskulusid. See on ka lepingusse niimoodi kirjutatud. Täiendavalt otsime vahendeid Euroopa Liidu eelmise perioodi jääkidest, sest Euroopa jääkidest, sest Euroopa Komisjon on öelnud, et riigid senisest julgemalt ka Ukraina sõjapõgenike huvides just nimelt Euroopa rahastuid kasutaksid. Ja sealt me plaanimegi anda kohalikele omavalitsustele täiendavat ressurssi. Kert Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Ma olen nüüd segaduses. Te määratlesite just ära, et ajutise kaitse tähtaega on pikendatud kolmelt kuult ühele aastale ehk 12 kuule ja vajadusel saab seda veel pikendada omakorda kahe kuu kaupa. vist nii? Aga minul tekib küsimus, miks on vaja ajutiste inimeste kohta eraldi seadusesse kõik nende õigused ja asjad panna. Kas seda ei saaks lahendada näiteks valitsuse tasandil määrustega või korraldustega? Miks nüüd hakatakse kõiki meie seadusi selle järgi muutma, kuigi tegemist on ajutise vajadusega? Ma kordan üle: ajutine kaitse on üheks aastaks võimalusega pikendada kaks korda kuue kuu kaupa. See on see, mida ütleb Euroopa Liidu ajutise kaitse direktiiv. Ja kordan veel kord üle, et pikendamine on võimalik juhul, kui on põhjused, mis takistavad inimesel koju naasta, ehk lihtsamini öeldes sõjaline tegevus Ukrainas ei ole peatunud.Mis peatunud.Mis puudutab meie seaduste muutmist, siis me ei muuda ju seadusi ajutise kaitse saajate huvides mitte rohkem, kui see on hädavajalik. Hädavajalikuks me peame praegu sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris selle eelnõu kohaselt teatud andmeid kuvada. See on kõik. Ma Heljo Pikhof, palun! Aitäh! Austatud minister! Minu küsimus puudutab seda 1200 eurot, mis nüüd hakkab olema. Kas seda võib võib üürileandja kasutada ka näiteks soojapuhuri panemiseks ja ta ei pea seda pärast tagasi andma? Kas on mõeldud nii, et kui üürnik läheb ära, siis see raha tagastatakse kohalikule omavalitsusele, nii nagu käib see sageli esimese sissemakse

üürituruga, see tähendab ka seda, et üürihind on väga erinev. Ma saan aru, et kohalik omavalitsus kehtestab selle, aga kui näiteks Tartus on 400–500 eurot miinimumüür tegelikult, siis kas see on võimalik, et kohalik omavalitsus selle selle kõik hüvitab üürileandjale? Aitäh! Eeskätt on välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel mõeldud üürisuhte alustamise hüvitis selleks, et katta need kulud, mis on seotud näiteks tagatisrahaga, esimese kuu üüriga ja vajaduse korral pisiparandustega. Ma olen kohtunud erinevate kohalike omavalitsustega, kes on öelnud, et neile kuulub eluasemeid, mis on seisnud kasutuseta ja mis vajavad suurpuhastust. Sellise võib kindlasti kohalik omavalitsus teha sellest praegu 900 eurost.

kui palju me ühiskonnana oleme suutelised aitama enda toimetulekut riivamata. See, et me praegu oleme minemas seda teed, et koos toimetulekupiiri tõusmisega saab olema toetussumma või hüvitise summa 1200 eurot, ma arvan, et see on mõistlik ja piisav. Eesmärk ei ole maksta Ukraina sõjapõgenikele kinni kogu üürilepingu alustamist. Enamikul neist on ka endal ressursse ja vahendeid, osa nendest on juba läinud tööle. Ja see tähendab seda, et makstakse vajaduspõhiselt, makstakse neile, kellel on vaja, et üürisuhet alustada. Seda tahame toetada. Mihhail

praktiliselt kogu Lääne-Euroopaga alates Ida-Saksamaast. Selles mõttes paljud ühiskonna- ja poliitikategelased väidavad, et Ukraina praegu sõdib meie kõikide eest, mitte ainult oma territooriumi eest, aga kogu Euroopa vabaduse, väärikuse ja au eest. Selles mõttes on mul üsna kummaline siin saalis kuulda halvustavaid ja tõrjuvaid repliike Ukraina suunas. Minu arvates me ei abista Ukrainat, aga tasume talle oma võlga. Küsimus on see: kas te jagate sellist sentimenti? Ma kindlasti kuulun nende inimeste hulka, kes tunnevad suurt sümpaatiat Ukraina Ukraina rahva ja inimeste vastu. See vaprus, mida Ukraina rahvas tervikuna, mitte ainult sõdurid, vaid ka tagalas naised, kes kangelaslikult

ma arvan, et kõik, mida me saame teha Ukraina abistamiseks, olgu see sõjapidamise tarvis, humanitaarabi tarvis või Ukraina inimeste aitamiseks siin – seda ei ole kunagi liiga palju. Ma kindlasti kuulun Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Mina küsin sellise vahva IT-süsteemi nagu STAR kohta.

ja nii edasi. Kuna see koormus nüüd kasvab, siis ma saan tegelikult aru, et Sotsiaalkindlustusamet ikkagi võtab selle kohustuse enda kanda ja omavalitsused ei pea hakkama ise neid andmeid sinna sisse kandma ja see STAR ikkagi veab kogu selle täiendava halduskoormuse välja. Ma ootangi lihtsalt suhteliselt lühikest vastust: jah. Aga loomulikult on teil võimalik seda ka natukene rohkem avada. Aitäh küsimuse eest! Kui see oleks nii lihtne, et ma saaksin vastata lihtsalt jah, siis ma teeksin seda. Aga see on hulka keerulisem. Ma tulen taas kord selle juurde, vabandust, aga tõesti, 35 000 ja natuke rohkem inimest on Ukrainast siia jõudnud. Nendest inimestest suurem enamus on ise endale koha leidnud, ise rentinud korteri või elavad tuttavate juures ja nad ei ole Sotsiaalkindlustusameti vaatevälja jõudnud. Kõik need inimesed, kes on ajutisele majutusele tulnud näiteks sellest hetkest, kui avati vastuvõtukeskused Tartus ja Pärnus ja inimesed said sealt ajutise kaitse – kõik need inimesed, jah,

On tekkinud protseduuriline Peeter Ernitsal. Palun! Hea juhataja! Protseduuriline on see, et kolleeg Lotman siin andis mõista, et meie rida on siin nii-öelda mustad lambad, keda Ukrainas

mina ja meie, see rida vähemalt, kus ma olen, lähtume eelkõige Eesti rahva olukorrast. See on see vahe. Hea palun! See polnud muidugi protseduuriline. Anti Poolamets, palun! Aitäh, ettekandja! Te ütlesite ilusaid sõnu Ukraina kohta, meie ütleme ka, elame ka kaasa kogu südamest, aga üksnes paatosega sõdu ei võida, üksnes paatosega nakkushaigusi ära ei hoia. Ja kui me vaatame, et eelmise aasta lõpul oli meil rekordiliselt väike arv uusi HIV-juhte, siis nüüd oleme olukorras, kus see number, mis eilses ajalehes, EPL-is

Suur aitäh! Kaugel sellest, et me oleme muretud. Ja eks see on ka üks põhjus, mille pärast lisaeelarvesse tervisekontrolliga seotud kulud on sisse kirjutatud. Tegemist on rahvatervise küsimusega, see mõjutab kindlasti kogu Eesti rahvast, mitte ainult siia tulijaid. On väga oluline, et me teame, millised tervisemured inimestel, kes siia saabuvad. Siis me saame nendele reageerida, neid aidata ja ka enda ühiskonda seeläbi kaitsta. Suur Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Minu jaoks jääb see õigusloome loogika väga segaseks ja ma ikka üritan natukene selles selgust saada. Praegu viiakse seadusesse sisse selline kriteerium nagu ajutise kaitse saanud isikud. Samal ajal me teame, et Ukraina taotleb Euroopa Liidu liikmeks saamist. Kui Ukraina võetakse Euroopa Liitu vastu, siis kes on need inimesed? Kuidas nimetatakse neid isikuid, kes on meil praegu sõjapõgenikud?

ilmselt aasta jooksul ei ole protseduuriliselt lihtsalt võimalik, et Ukraina Euroopa Liidu täisliikmeks saaks. See tähendab seda, et me räägime ikkagi piiritletud ajaraamist. Mitte kunagi varem ei ole me sellist juriidilist konstruktsiooni nagu see ajutine kaitse direktiivi alusel

Urmas Reitelmann, palun! Aitäh, härra eesistuja! Proua minister! Meil on absoluutselt selge ja klaar alus, mille [toel] põgenikud meil on, ja süsteem, mismoodi nad oma viibimist Eestis saavad pikendada. See on kõik selge ja klaar. Kuid oletame, et sõda saab ühel päeval läbi ja kõik need Ukraina põgenikudin corporelahkuvad oma kodumaale. Aga meie oleme muutnud seadusi. Me ei ole teie suust kuulnud ikkagi vastust küsimusele, miks on vaja need muudatused, mis on seotud põgenikega, viia sisse meie seadustesse. Oletame, et tõesti need ukrainlased lähevad ära, aga need muudatused on meie seadustes endiselt. Miks me ei saa lahendada neid asju valitsuse määrustega näiteks? Aitäh küsimuse eest! See on õigusteoreetiline küsimus. Kui meil on hädaolukord nagu praegu, siis on valitsusel teatavad volitused. Kui meil oleks eriolukord, siis oleks valitsusel teistsugused ja suuremad volitused. Meil ei ole täna ka seda plaani loomulikult. Kui aga hädaolukord peaks lõppema, siis valitsusel selliseid volitusi ei ole, me peame rääkima igast seadusesättest ka eraldi.Me ei saa üldistada, et kõik need muudatused, mis puudutavad Ukraina sõjapõgenikke, on ebavajalikud seadusesse viia. Minu eelnõus konkreetselt on isikuandmeid puudutavate andmete koosseisu STAR-i registris puudutavad küsimused. Ja need lihtsalt õigusloogiliselt või -tehnoloogiliselt peavad olema seadusega reguleeritud. Kui me inimeste kohta andmeid korjame,

Kes on meil välja kuulutanud sõjaolukorra? Kus see sõjaolukord on? Sõda on Ukrainas, tuhat kilomeetrit eemal. Eesti Vabariigi valitsus on tassinud siia 36 000 niinimetatud sõjapõgenikku ja räägib, et meil on sõjaolukord. Meil ei ole sõjaolukorda, meil on rahuolukord. Meil on küll lisaeelarve, aga meil ei ole sõjaolukorda. Palun termineid õigesti kasutada. Palun kuulata mind täpselt. Ma rääkisin hädaolukorrast ja eriolukorrast. Heljo Pikhof, palun!

on üks [küsimus]. Aga teine on see, et kui, ütleme, seda raha kasutatakse õhksoojuspumba panemiseks, seda kasutab siis eraisik, mitte ma ei räägi kohalikust omavalitsusest, kas sellisel juhul ka see 1200 eurot

Üürisummat ei ole paika pandud. Üüriturg on meil vaba turg, seda me ei reguleeri mitte kuidagimoodi. Küll aga on tegu osalise hüvitamisega selle ressursi piires, mida meil on võimalik anda. kui makstakse välja see toetus või, vabandust, hüvitis, siis seda ei küsita tagasi.

Jah, Euroopa on sõjas, mitte Eesti, aga Euroopa on sõjas. Sõda toimub Euroopa territooriumil. Ja seda ma püüdsin võib-olla liiga kirjanduslikult väljendada. Jah, Merry Aart, palun! Aga Indrek Tarand, Eesti Vabariigi Välisministeeriumi kõrge ametnik, on oma Facebooki lehe peal kirjutanud, ma tsiteerin: "Minul on olnud alati raskusi selle taipamisega, et mis asi see ukraina rahvas on. Venestatumat seltskonda oli nõukogude ajal raske leida ning nende otsatu panus nõukogude võimutsemisse oli ka kahtlust äratav. Kuidas poola setud, donetski kaevandustöölised, odessa juudid, krimmi tatarlased, mitmesuguste kasakate järeltulijad ja sovetlikud venelased saaksid moodustada rahva? Mis sellest, et Stalini armust sellise rahva esindajad ÜRO asutajate hulgas olid?"Kui kõrge ametnik kirjutab selliseid asju, siis mida me tahame, et inimesed sellest aru saaksid või mõtleksid või kuidas nad suhtuksid asjasse? Kuidas seda tõlgendada? Mul on tõesti piinlik seda küsimust küsida, aga see põhjustab päris palju probleeme. Aitäh! Aga see küsimus kindlasti kuidagi ei puuduta kõnealust eelnõu ja mul on võimatu seda kommenteerida. Paul Puustusmaa, palun! Suur tänu, juhataja! Austatud minister! Mul on mõnevõrra noriv küsimus. See on pisut normitehniline ja puudutab sellesama eelnõu seletuskirja. Seletuskirjas on § 1, määruse reguleerimisala. Üldiselt on õiguses tavaliselt nii, et kui tuuakse sisse tingimusi, siis on niimoodi, et kui on tingimus 1 ja on tingimus 2, siis on selline tulemus. Või kasutatakse teist konstruktsiooni, et kui on tingimus 1

Ma nüüd loen seda § 1, mis ütleb, et määrusega kehtestatakse COVID‑19 põhjustava viiruse levikust tulenevate ning sõjas haavata saanud isikute raviks tervishoiuteenuste eest riigieelarvest Eesti Haigekassa kaudu maksmise tingimused ja kord. Siin on need mõlemad korraga.

Aivar Kokk, palun! Hea juhataja! Austatud minister! Me teame, et Ukraina piiri pealt või Poolast toodi Eestisse 12 ja 16 bussi kaupa sõjapõgenikke. Kui te käisite meil fraktsioonis tutvustamas hetkeolukorda, siis te väitsite, et selle MTÜ ja valitsuse vahel ei ole mingisuguseid kokkuleppeid,

Kas see oli riigi poolt tellitud, et siit teatud MTÜ-d bussidega iga päev tõid piiri pealt inimesi Eestisse, kui samal ajal teised riigid enamuses selliseid operatsioone ei teinud? Ma saan aru, et ühel hetkel teie valitsus seda ei teadnud, teisel hetkel vist olid juba kokkulepped. Kuidas see täpselt oli? Hea

töökoha ja elukoha leidmine, lastele lasteaia- ja koolikoha leidmine. On üsna vastutustundetu mõelda ainult ühe sammu peale, alati tuleb läbi mõelda ka kõik järgmised sammud. Sedalaadi vestlused on olnud minul [Eesti] Pagulasabiga. Aivar Aivar Kokk, palun! Aitäh sisuka vastuse eest! Ja ma tänan, et me saame sellest teemast ühtemoodi aru. See on valus teema ja alati on keeruline parimat lahendust leida, aga ma olen aru saanud, et meie lahendame praegu mõnede inimeste aktiivset tegevust. See on muidugi väga vastutustundlik tegevus, mis nad tegid, aga oleks hea olnud, kui see oleks kooskõlas olnud valitsuse ja omavalitsustega, et ei oleks praegu selliseid olukordi, nagu

pidi olema selle eelarve eesmärk. Aitäh! Ma olen vastutanud selle eelarve kokkupanemise juures selle osa eest, mis puudutab Eesti elanikkonna toetamist, need on toimetulekuga seotud teemad, ja ka sõjapõgenikega seotud teemade eest. See osa, mis on humanitaarabiga seotud, on suuresti Välisministeeriumi kureerida. Ja eks te saate komisjonis seda veel täpsemalt küsida ja arutada, kas selleks kuskil eelarves koht leitakse. Aitäh! Ma olen vastutanud

Ja samas seletuskirjas öeldakse, et see eelnõu ei ole kuidagi seotud Euroopa Liidu õiguse rakendamisega. Kas te saaksite mulle lahti seletada, mida see lause seletuskirjas antud kontekstis tähendab, et ei ole seotud Euroopa Liidu õiguse rakendamisega? Vaadake, kui me oleme mingit konkreetset direktiivi üle võtmas ja sealt tulevad meile spetsiifilised kohustused, siis on see väga otseselt seotud. Antud juhul me selle direktiivi, mis puudutab ajutist kaitset, oleme juba vastu võtnud. Nüüd me kohandame siseriiklikku seadusandlust, et toime tulla nende inimestega, kes on siin ajutise kaitse saanud. Ja need inimesed ka meie siseriikliku seaduse alusel ei ole tegelikult need inimesed, kes taotlevad rahvusvahelist kaitset, vaid omavad Eestis ajutist elamiskohta. Nii et selle loogika me lihtsalt oleme ühe nimetaja neile praegu seaduses ja ka seletuskirjas loonud, et me saaksime aru, millisest inimeste grupist me räägime. Need on peale 24. veebruari Eestisse tulnud Ukraina kodanikud ja nende pereliikmed. Me nimetame neid siis ajutise kaitse saajateks. Martin Helme, palun! Martin Helme, palun! Aitäh, lugupeetud spiiker! Hea minister, mulle jäi kõrva, et te ütlesite, et Sotsiaalministeerium ei ole rahastanud neid busse. Minu teada Mondo saab raha Eesti riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi partnerina ja ka mitmed teised MTÜ-d, inimõiguskeskused ja GoBus on saanud raha pagulaste Eestisse transportimise eest. Ja suur osa sellest on käinud läbi Sotsiaalministeeriumi, ma küll ei või kindel olla, kumba ministrit alt. Aga ma tahaksin täpsustada: kas te saate üle kinnitada, et nad ei ole [riigilt] raha saanud? Aitäh, Härra Martin Helme! Kui me räägime pagulasabist, mis puudutab sõjapõgenike siia toomist, siis Eesti inimesed esimestel sõjanädalatel, aga ka kogu esimesel sõjakuul väga heldelt raha, et aidata Ukraina sõjapõgenikke. See oli see ressurss, mille eest pagulasabi sai need bussid liikuma panna. Jah, ühel hetkel pagulasabi pöördus minu poole küsimusega, kas riik võtaks selle rahastamise üle. Isegi ühe päeva hind öeldi mulle. Riik ei võtnud seda üle. Mis puudutab erinevate mittetulundusühingute muud tegevust väljaspool Ukraina sõjapõgenike abistamist, siis jah, nimetatud MTÜ-de hulgas on ka neid, kes on olnud mingitel aegadel Sotsiaalministeeriumile partneriks.

palun! Aitäh, see oli selge vastus küll. Ma saan sellest aru, et meil on võimalik niimoodi ringiratast käia, et ühest küljest andsid inimesed annetusi ja teisest küljest Sotsiaalministeerium andis raha, aga mitte selle tegevuse jaoks. Aga mul on ikkagi küsimus: kas te saate meile öelda, et ükski nendest MTÜ-dest, kes on toonud bussidega Eestisse Ukrainast inimesi, ei ole saanud riigilt raha? Aitäh, see oli selge Aga ei saa vastata nii. Sellepärast et kui te püstitate küsimuse, kas ükski nendest MTÜ-dest, siis ma täpselt ei tea, millistest MTÜ-dest te räägite. Seetõttu ei saa ma ka sellist üldistavat vastust anda. Ja ma kordan: Sotsiaalministeerium ei ole andnud mitte ühelegi MTÜ-le raha selleks,

Küll aga markeerin ära, missugustel teemadel me küsimusi küsisime või arutasime. Need teemad käisid ka täna siin väga selgelt läbi.Küsiti eluasemelaenu ja selle piiri kohta, kuidas see hüvitamine ikkagi täpselt käiks. Ma ei hakka siin üle kordama, minister oma vastustes korduvalt rõhutas, milline see kompenseerimise meede meil on.

mis makstakse välja sügisel. Minister ütles ka, et seda ei ole praegu siin eelnõus, aga see muudatusettepanek kindlasti veel tuleb. Nii et kui ma teile tutvustan teisel lugemisel seda eelnõu, siis ma kindlasti tutvustan ka seda muudatusettepanekut.

teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, milleks oli samamoodi konsensus, ja teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 11. mai kell 15. Selleks oli samamoodi konsensus. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid. Teile küsimusi ei ole. Aitäh teile! Ja nüüd liigume läbirääkimiste juurde. Avan läbirääkimised. Ma palun Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Mart Helme.

mäletan, et te olete andnud ühele minu kõnele väga värvika hinnangu, et see pidi olema õudne ja tülgastav. Ma loodan, et ma seekord nii õudset ja tülgastavat kõnet ei pea.Küll pea.Küll ei saa ma aga vaiki olla. Ja ma pean ütlema muidugi, et väga kurvaks teevad need kolmapäevased päevad, kui meil on siin infotund ja Riigikogu liikmete küsimustele vastatakse nipsakalt ja loetakse moraali. Täna oli tore lugu see, kuidas räägiti, kuidas isiklik solvamine on kõige halvem debati pidamise viis, et kõige parem debati pidamise viis on argumenteeritud vaidlus, ja siis lennati järgmisele küsijale peale kohe isiklike solvangutega. No tore!Aga, lugupeetud minister, palun nüüd tähelepanelikult kuulata! Palun nüüd tähelepanelikult kuulata ja elevandiluust tornist, mis seal Pärnu maantee ääres seisab ja mis on äärmiselt inetu maja, alla tulla! Ma loen teile ühe postituse, tänase värske postituse. Ma küll inimest ei maini, kes selle teinud on, sest Eesti Vabariik on muutunud repressiivseks organiks tõerääkijate suhtes, kuritarvitades meie niinimetatud vaba meediat. Ma sain seda omal nahal tunda kahe nädala eest, kui kogu marutõbiste ajakirjanike kari mulle kallale lasti. Aga ma loen teile nüüd ette selle postituse. Kuulasin täna kogemata töövestlust Ukraina põgeniku ja tööandja vahel. Töötasu tunnis viis eurot. Vastus: "Horošo." Küsisin hiljem, kas maksud ka maha lähevad või on viis euri kätte. Vastus: ikka kätte, sest ukrainlaste eest pole vaja sotsmaksu tasuda. Nemad on kindlustatud, töötada eelistavad nad mustalt, et kõik soodustused – tasuta korter, tasuta arstiabi, tasuta kool ja huvialaringid lastele ja nii edasi – kehtima jääks. Mis riigis me elame? Riik korraldab meile musta tööjõu massilise sisserände ja soodustab töökohtade liikumist sisserännanutele. Tööandjal on ju ka tore, kui ei pea töötaja eest makse maksma. Maksud on eestlastele, võõrastele kuuluvad aga hüved. Ja vaat see ongi see teema, mida me püüdsime siin kogu selle küsimustevooru jooksul teile selgeks teha. Meile on arusaadav, et Reformierakonna hävituspataljon loomulikult ei kuula, mida rahvasaadikud küsivad, ja ei vasta rahvasaadikute küsimustele, vaid ajavad seda ideoloogilist juttu, mille nad on sujuvalt, ma ei oska öelda, oma ajudesse sisse põletanud. See on äärmiselt kahetsusväärne ja ma ennustan teile, kulla reformierakondlased: kes kõrgelt kukub, kukub valusasti. Need probleemid, millele ma osundasin kaks nädalat tagasi siin puldis, on juba kätte jõudnud. Aga need on alles õied, viljad tulevad. Need konfliktid, mida te Eesti ühiskonda praegu olete importinud, ei ole isegi veel õiteni jõudnud, aga nad jõuavad. Ja see on teie valitsuse kuritegeliku, oma Eesti inimesi alahindava, oma Eesti inimestelt hüvesid ära võtva või hüvesid mitte suurendava poliitika tulemus. Ja siis veel, loomulikult: "Meil on sõjaaeg, Euroopas on sõda." Vaat, te olete nii nooruke võib-olla alles, et te ei mäleta, et Euroopas on sõda olnud varem ka. aastate esimesel poolel oli Bosnia sõda. Hirmsaid asju juhtus. Sõna "Srebrenica" on ehk kõigile tuttav, aga see oli ainult üks [paljudest]. Hirmsaid asju juhtus. Aga meil ei olnud siis sõjaaega, keegi ei rääkinud sellest, et Euroopas on sõda. Meil on sõjaaja lisaeelarve, meil on sõjapõgenikud. Miks siis ei räägitud, miks nüüd räägitakse? Aga võib-olla sellepärast, et sel ajal eestlased ei olnud Reformierakonna hävituspataljoni töö tulemusena saja tuhande kaupa ära põgenenud Eestist, sellepärast, et meil on praegu tuhandeid tühjaks jäänud külasid. Ma käisin nädalavahetusel Pärnus, kohtusin inimestega. Teate, ma olen poliitikas piisavalt kaua olnud ja nahk on üsna paks. Aga mul tulid pisarad silma. Mul oli nutt kurgus. Kui tulevad eesti tädid, eesti mammid ja ütlevad, et me ei saa enam hakkama, me ei tule toime. "Ma ei tea, ma ei jõua maksta." Palun nüüd lisaaega. Jaa, palun! Kolm minutit. "Ma ei jõua enam maksta kõige selle eest, mulle ei jää enam toiduraha. Mul tütar läheb ka kahe aasta pärast pensionile, ma ei tea, kuidas me hakkama saame." kulla minister, teie töövaldkond. Teie olete saanud mandaadi mitte ukrainlastelt, kes tegelikult on enamalt jaolt venelased, vaid te olete saanud mandaadi Eesti inimestelt. Esindage neid Eesti inimesi! Seiske nende eest, aga mitte ärge tassige siia kümnete tuhandete kaupa võõraid – kümnete tuhandete kaupa võõraid, kellede hüvesid peavad oma vaesed inimesed kinni maksma. See ei ole solidaarne ühiskond, millest te armastate rääkida, mingit solidaarsust ei ole siin. Oma inimesed vaadaku ise, kuidas hakkama saavad, aga võõrad kuldame üle, sest "mõtle, nad tulid pommide alt!". Muidugi tulid pommide alt! Muidugi tulid pommide alt, aga miks te neid nii palju siia toote? Ja siis te valetate meile: ei, riik ei ole maksnud nende eest. Riik ju maksab nende eest. Kogu aeg on riigieelarve rahastamisel kõik need igasugused MTÜ-d, pagulasabid ja ma ei tea, mis iganes abid nad on. Need rahad on ju ära jaotatud. Me pole ka päris lollakad siin majas, me ju teame, kuidas need rahad on ära jagatud eri eelarveridade peale ja mismoodi riik tegelikult neid rahastab, projektide kaudu ja nii edasi, ja nii edasi. Ja siis te tulete ja puhute meile siin hambasse: ei, riik ei ole midagi maksnud. sõnad jäävad kurku kinni sellise ülbe, alatu valetamise, vassimise ja oma inimestest tankiga ülesõitmise peale. Mõelge oma inimeste peale! Me teeme kõik, mis on meie võimuses, et meie inimesed aru saaksid, et teie ei mõtle oma inimeste peale, vaid mõtlete nende käsulaudade kohaselt, mida te siin tsiteerisite: Euroopa Liidus on nii otsustatud. Huvitav-huvitav, et kõik Euroopa Liidu otsused on Eestile kuhjaga täitmiseks, aga teistele on valikuliselt täitmiseks. Marionettvalitsus ei saagi loomulikult oma inimeste peale mõelda ja oma inimeste eest seista. Ja teie olete marionettvalitsus. See on äärmiselt häbiväärne ja viib Eesti väga tõsiste probleemide ette nii majanduslikult, sotsiaalselt, etniliselt kui julgeolekuliselt. Aitäh! Aitäh! Austatud Mart, teie alustasite minust, mina aga lõpetan teiega. Ma ütlen, et ma ei ole nõus, et meil on marutõbised ajakirjanikud. Sellega ma kindlasti nõus ei ole. Nii, läbirääkimiste voor, [sõna saavad] fraktsioonide esindajad. Ei soovi. Ma saan aru, et minister soovib võtta läbirääkimistel sõna, see võimalus teil on. Palun teid Riigikogu Head saadikud! Mul ei olnud plaanis tulla uuesti sõna võtma. Te hoidsite mind siin kenasti küsimustele vastamas päris pikka aega.

andke inimestele õiget informatsiooni tegeliku olukorra kohta. Ärge kiitke palun takka valeinformatsioonile! Kui inimesed on saanud valesti aru ja teevad postitusi, siis parandage ja rääkige, mis on tegelikult. Ei ole Ukraina sõjapõgenikud automaatselt kindlustatud Eestisse tulles. Nad on kindlustatud samadel alustel nagu Eesti inimesed. Kui nad tulevad siia saavad ajutise kaitse, on nad ajutised Eesti elanikud. See tähendab seda, et nende kindlustatus tekib koos töötamisega või töötuna arvelevõtmisega. Ravikindlustus on nii nagu meie inimestel ravikindlustusseaduse alusel. Tõsi, lapsed ja vanemaealised, pensionärid on ravikindlustatud, mitte aga tööealised ja automaatselt. Selleks, et saada hüvesid Eesti riigis, peab täitma neid kohustusi, mida Eesti inimesed siin täidavad igapäevaselt. Mis puudutab tööandjate manipulatiivset käitumist ja Ukraina sõjapõgenike võimalikku ärakasutamist, siis kui need üksikud pipraterad rikuvad ära selle meepoti, mis on meie Eesti tööturg ja meie tööandjate hea maine, siis iga õiguskuulekas kodanik annab selle informatsiooni edasi Tööinspektsioonile, et Tööinspektsioon saaks sekkuda inimeste ärakasutamisse. Ja kui räägitakse, et Eesti inimestelt võetakse midagi ära või Eesti inimestele on vähe antud, siis ma tuletan teile kõigile meelde, et need on otsused, millele Riigikogu on kaasa aidanud, et need sünniksid.

Üksi elava pensionäri toetus tõusis 115 eurolt 200 eurole. Välja makstakse see selle aasta sügisel. Keskmine pension saab olema järgmisest aastast tulumaksuvaba.

kellel on tekkinud ajutine makseraskus või majandusliku toimetuleku tagasilöök, võimalus võtta toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse ka eluasemelaenuga seotud kulud. See on meie inimestele. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 605

lühidalt kokkuvõetuna toetada põllumehi ja põllumajandussektorit sellel ajal ja aastal, kui toidujulgeolek, pean ütlema, on Venemaa poolt alustatud, Ukraina vastu peetava sõja tõttu saanud tähenduse, mida me sellele ilmselt tavalistel, rahulikel aegadel ei ole osanud omistada. Selle eelnõu sisuks on vähendada kuni selle aasta lõpuni eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäära Euroopa Liidus lubatud miinimumtasemeni. See on 21 eurot 1000 liitri kohta. Praegu kehtiv määr on meil 100 eurot 1000 liitri kohta. Mõistan täiesti, et järgnev tähendab parlamendi jaoks tavapärasest kiiremat menetlust, aga sellegipoolest ütlen, et ma loodan, et see eelnõu saab seaduseks maikuu jooksul, nii et seda oleks võimalik rakendada 1. juunist. juunist. Juhul kui me saame seda rakendada juuni algusest kuni selle aasta lõpuni, on selle eelnõu mõju aktsiisi laekumisele tänavu hinnanguliselt 4,5 miljoni euro ulatuses. See on kogumõju riigieelarve vaates ja see mõjutab ka käibemaksu laekumist täiendavalt kuni 1 miljoni euro võrra. Nagu öeldud, see on eelnõu, mis otseselt toetab põllumajandussektorit, põllumehi. Ja kui me jõuame kahe punkti pärast lisaeelarve menetlemiseni, siis siis tuleks seda ilmselt koos käsitleda lisaeelarves sisalduva põllumeestele mõeldud toetusega. See sisuliselt moodustab ühe tervikpaketi, mis toetab keerulisest ajast ja kriisist läbitulemisel. Aitäh! Palun teil seda eelnõu toetada. Aitäh, austatud minister! Teile on vähemalt hetkeseisuga kolm küsimust, neid võib tulla juurde. Ivari Padar, palun! Aitäh,

Praktiline pool on see, et tegelikult hästi keeruliseks läheb põllumajanduses selle aasta lõpul ja järgmise aasta alguses. Lihtsal põhjusel: 90% väetistest oli põllumeestel varutud eelmisel aastal vanade hindadega.

järgmisel aastal alandatud paljud aktsiisid. Oleks võinud erimärgistusega kütusega olla sama ja siis taastumine ka 25% kaupa.

Aitäh! Ma nüüd ei saanudki aru, kas te arvate, et seda muudatust ei peaks tegema, et peaks jätkama senise tasemega, kus ta praegu on. Aga üldiselt, ma viitasin ka lisaeelarves sisalduvale põllumajandussektorile mõeldud toetuspaketile seepärast, et vaadati esiteks neid muudatusi koos: sedasama täiendavat toetust, mida meil on lisaeelarvest võimalus põllumajandussektorile maksta, ja sellele lisandub Euroopa Liidu poolt 2,5 miljonit eurot.

On teisi viise, kuidas nimetatud riigid oma sektorit praegusel keerulisel ajal toetavad. Meie valik on selline, nagu siin ettepanek on tehtud. Pean ütlema, et olen saanud põllumajandussektorist endast väga positiivset tagasisidet. Seda pigem oodatakse ja hinnatakse ja leitakse, et see hästi keerulisel ajal tõepoolest pakub Nii et kui see oli mõeldud kriitikana, miks seda vaja on, siis usun, et tõepoolest on põllumajandussektoril seda vaja. Tähtaja kohta ma eelnevalt teie kolleegi küsimusele juba vastasin, aga tegu on esimese lugemisega. Praegu on see esitatud sellisel kujul. Aitäh!

Miks see on üldse pandud sinna? Tegelikult see võiks olla natuke pikem igal juhul. Aitäh! Ma ei öelnudki, et see on lisaeelarve. Seda see loomulikult ei ole, sest lisaeelarve eelnõuni me jõuame alles kahe punkti pärast. Küll aga see on lisaeelarvega seotud. Nagu öeldud, tegu on esimese lugemisega. Eelnõude lugemise käigus saab teha muudatusettepanekuid, neid arutada, ja see ei ole eripärane, et eelnõu menetlemise käigus muutub. Merry Aart,

kuna praeguseks me tõepoolest oleme juba maikuus, siis kõige kiiremini, juhul kui parlament on valmis seda nii kiiresti menetlema, on tõenäoliselt võimalik see rakendada 1. juunist. Ja see muudatus tuleb teha. Kui vastuvõtmine jääb hilisemaks, siis see tähendab, et jõustumine nihkub

Kalle Grünthal, palun! Suur tänu, härra istungi juhataja! Austatud ettekandja! Minu hinnangul on Eesti üks kuramuse imepärane maa. Meil on bensiinihinnad laes, diislihinnad on laes, gaasihinnad on samuti laes, elektrihindadest ma ei räägigi, need on kosmoses täiesti. Toiduained on kallinenud ja kõige selle tulemusena on Eesti inflatsioon –

Aga seletage ära mulle see fenomen, kuidas on võimalik, et pärast sellist tohutut hinnatõusu on Reformierakonna reiting 32%! Mina ei saa aru, mis on selle põhjuseks. Aidake lahti seletada! Aitäh! Aitäh! Ma mõistan, et teie jaoks on see praegu kõige olulisem küsimus, mille üle te pead vaevate. Aga see ei ole seotud selle eelnõuga, mille eesmärk on põllumehi keerulisel ajal toetada. Kui tänased eelnõud Riigikogu päevakorras ära arutatud saavad, siis võime sel teemal, mida teie küsisite, kindlasti eraldi edasi vestelda. Aitäh! Ma

mul on siit edasi küsimus. Kui te leidsite, et peaks ühte valdkonda ehk põllumehi natukene aitama, kas siis oli ka arutelu kõigi teiste kütuste [aktsiisi] üle? Meil on täna uudis, et Läti otsustas biolisandist loobuda.

Suuremad transpordifirmad juba arutavad tankimise võimalust Lätis. Kas olid need arutelud ka, et ikkagi me peaks vaatama natuke suuremat pilti: kogu

konkurentsiolukorda tuleb silmas pidada, et ei tekiks olukorda, kus meie ettevõtted satuvad [raskustesse], kus nende konkurentsivõime saab veel täiendavalt pihta sellest, et naabrid käituvad aktsiisipoliitikas kuidagi teistmoodi. Nii et seda me kindlasti jälgime, jah. meid on tabanud. Suur tänu, hea esimees! Austatud minister! No vaieldamatult aktsiiside langetamine on samm õiges suunas, aga nii nagu tavaliselt selle valitsuse puhul, mitte korralik mehesamm, vaid selline tibusamm. Selle osas tuleb olla kriitiline. Tõesti, probleem ei ole mitte ainult põllumajanduses või siis põlevkivi kaevandamises, vaid tegelikult tuleks vaadata probleemile laiemalt. [See

Aitäh! Üks teie kolleeg just viitas, et see ei ole mitte tibusamm, vaid võib-olla isegi liiga pikk samm, kuna Lätis ja Leedus on erimärgistatud diisli aktsiis kõrgem kui pärast seda muudatust Eestis. see nii on, et üks ütleb, et liiga palju, teine ütleb, et liiga vähe. Ju siis on õige koha peale see muudatus saanud.Konkreetne ettepanek on viia erimärgistatud diislikütuse aktsiis Euroopa Liidu miinimumtasemele. Allapoole seda ei ole võimalik viia. Ja selle eelnõu eesmärk on toetada põllumajandussektorit ja põllumehi. Ja seda sektorit spetsiifiliselt, teades, et tegu on sektoriga, mis seisab lähiajal väga keeruliste olude ees just nimelt Ukrainas käiva sõja tõttu.

Praegu ei ole kõige õigem või üldse mitte õige aeg lugeda kellegi reitingupunkte ja sellisel tasemel kuidagi erakonna populaarsuse üle debateerida. See ei ole selle eelnõuga seotud, ma ei pea seda ka hetkel kohaseks. Aitäh, hea

on ju iseenesest positiivne. Aga nii nagu ma ütlesin, samm ja ambitsioon peaks olema kordades suurem. Sest tõesti, inflatsioon on väga suur ja seda mõjutavad vaieldamatult

olete ekstra selle seletuskirjas välja toonud, et põlevkivikaevandustes on ka lubatud, kuigi kui ka kehtiv seadus seda lubab. Ma küsin, kas teil ei tekkinud mõtet, et võib-olla peaks lubama ka teistes kaevandustes. Me ju kasutame ka kruusa, liiva kella.) ja see kõik mõjutab meie elu ja tõstab ka nende toodete hinda. Aitäh! Me tõepoolest lähtusime, nii nagu te ka ise viitasite, sellest seaduseraamist, mille praegu seadusandja ette andnud on.

põllumajandusettevõtteid, kes erimärgistatud diislit kasutavad. Nii et ma arvan, et see ei ole väga väikese seltskonna oma. See puudutab olulisel määral põllumehi ja seetõttu on vajalik ja oluline muudatus.Olen küll vestelnud ja rääkinud, pidanud nõu nii Läti kui Leedu rahandusministriga, ka Soome ministriga oleme seda teemat arutanud. Üldiselt on ju kõigil meie piirkonnas see mure sama. See olukord, kus me praegu oleme julgeoleku vaates – me ei ole varem olnud nii tõsises julgeolekukriisis, kui me praegu oleme meie piirkonnas. Mis tähendab seda, et

meil seisab ees väga keeruline aasta ja kui teha selline otsus aasta esimeses pooles, siis see tähendaks seda, et meil tõenäoliselt oleks lihtsalt vähem võimalusi toetada seal, kus seda seda kõige kriitilisemalt vaja on, ehk teha neid olulisi julgeolekuga seotud otsuseid, mida me tegema peame ja mis rahastamist nõuavad. Martin Helme, palun! Martin Helme, palun! Aitäh, lugupeetud spiiker! Hea minister! No ma ei tea, mis julgeolekuolukorra põhjendusega te siin nüüd esinesite.

See ei ole julgeolekueelarve. Ma ei tea, miks te seda juttu räägite.Mul muidugi on selline natuke filosoofilisem küsimus. Reformierakond ja ka teie konkreetselt olete olnud alati väga ägedalt vastu kõikvõimalikele maksuerisustele. Ja loomulikult olete te olnud ägedalt vastu maksulangetusele. Ma mäletan ise, kui ma olin seal puldis

kahte asja. Kuidas see tee Damaskusesse on läinud, et te olete nõus ühe maksualandusega ja maksuerisusega? Ja miks te poolel teel seisma jäite? Me oleme siia toonud ka terve hulga muid maksualandusi, mida Eesti inimestele väga vaja oleks. Kuhu need jäid? Aitäh! Nüüd Nüüd pean teid taas korrigeerima ja ütlema, et kui teie esitatud eelnõu nägi ette aktsiisi tõusmise päris kõrgele tasemele, siis

ei olnud päris alguses saalis, kui ma eelnõu tutvustasin. Selle eelnõu eesmärk tõepoolest on konkreetselt ühe sektori toetamine ja see on põllumajandussektor. See on põllumeeste toetamine põhjusel, et see on sektor, mis praeguses kriisis väga teravalt pihta saab. Ja toidujulgeolek nendes oludes, kus tõenäoliselt ka aasta teisel poolel seisab ees väga keerulisi arenguid, igal juhul on tähtis. Seetõttu oleme pidanud mõistlikuks selle ettepanekuga parlamendi ette tulla. Kas oleks parem, kui ei peaks seda ettepanekut tegema? Jah, muidugi oleks parem. Parem oleks, kui Putin ei oleks sõda alustanud, aga alustas. Kalvi

Ehk siis: kas te mõtlesite, et võiks ka hoonete kütmist lubada sinise kütusega? Aitäh! See ei olnud eraldi selle eelnõu tegemise ajal arutelu all. Nagu ma kirjeldasin, see eelnõu tegelikult töötab ühe paketina

Aitäh! Hea minister, ikka vana küsimus. Kust sa tead, et reformierakondlane valetab? No suu liigub! See jutt, et meie oleme või ma olen aktsiisitõuse tekitanud – ma imestan, et te tuimalt ikka seda juttu räägite. Mina tõin siia aktsiisilangetused, mis olid tähtajalised, tähtajalised, ja üllatus-üllatus, ka see eelnõu on aktsiisilangetus, mis on tähtajaline. Tuleb välja, et teravalt pihta saanud põllumajanduse kriis lõpeb ära selle aasta lõpuga teie arvates. Ja siis ta teeb läbi räige tõusu – seesama aktsiis teeb läbi räige tõusu.Nüüd, mul on küsimus. Uuesti küsin sedasama: miks te poolel teel seisma jäite oma teel Damaskusesse? Kui põllumajandussektor on teravalt pihta saanud, siis kas teie meelest mitte ükski teine Eesti majandussektor ei olegi teravalt pihta saanud? Miks te ei langeta aktsiise üleüldiselt kütusel ja miks te ei langeta aktsiise elektril ja gaasil? Miks te ei langeta käibemaksu? Sest kõik on pihta saanud. Ja miks te tahate tõsta aktsiisi aasta lõpus? Aitäh! Sellele küsimusele ma olen täna juba paar korda vastanud, et kuna tegu on esialgselt lisaeelarvega seotud eelnõuga, siis selline ettepanek meil on. Aga ma olen ka rõhutanud seda, et tegu on esimese lugemisega, kaks lugemist seisab parlamendis Mis puudutab ülejäänud aktsiise, siis nii nagu me ka varasemalt, nii infotunnis kui ka arupärimistele vastamise ajal oleme seda käsitlenud ja arutanud, me kindlasti jälgime ka seda, mida teevad meie naabrid aktsiisipoliitikas. Just Just hetk tagasi ma vastasin ühe teie kolleegi küsimusele, kas me oleme arutanud Läti ja Leedu ministritega aktsiisipoliitikat. Oleme küll arutanud. Ja veel kord: kuivõrd on tegu aastaga, kus kus suuri rahalisi vajadusi, erakorralisi vajadusi, julgeolekuga seotud vajadusi on väga palju, siis me kindlasti oleme olnud topelt ettevaatlikud, võtmaks vastu otsuseid, mis riigieelarvest kümneid miljoneid ära See on selle ettevaatlikkuse põhjus olnud.Aga nagu öeldud, jah, seda, mida teevad ja kuidas käituvad meie naabrid, me loomulikult jälgime. Olen seda varem ka öelnud, et kui vaja on, siis sellele kindlasti tuleb reageerida, ja selleks meil valmisolek on olemas. Aitäh!

siis me saime päris palju nahutada, mina kaasa arvatud, et see ka põlevkivikaevandustele kehtib. Ja seda just rohepöörde ja kõige selle võtmes, kuidas me keerame tuksi rohepöörde Eestis, ja nii edasi. Lihtsalt huvi pärast küsin, kas

siis me ei hakanud seda vaidlust hetkel täiendavalt avama. See ettepanek puudutab neid sektoreid, mis ka praegu selle konkreetse määraga hõlmatud on. See oli lihtne põhjus. Ei

Aitäh! Selle muudatuse põhjus ja selle eelnõu põhjus on see, et Venemaa alustas Ukrainas uut täiemahulist sõjalist pealetungi. See on olukord, kus me praegu oleme ja millele me peame reageerima. Meil ei ole Meil ei ole põhjust siin kuidagi proovidagi sellist sisepoliitilist pallimist minu meelest mängu tuua. See on julgeoleku põhjus. See on seotud ka toidujulgeolekuga ja see on see, millele me peame reageerima ja mille tõttu me selle ettepaneku oleme teinud. Aitäh! Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Te muudkui räägite sõjaaja eelarvest. See meenutab mulle seda, kuidas vana mees oigab, et tervis on kehva, aga ei tea, mis siis veel saab, kui ma ükskord vanaks jään. Aga mis siis saab, kui tõesti sõda on ja ongi sõjaaja eelarve? Ärge selle sõjaga nüüd üle ka pingutage siin.Aga kuna te räägite sõjaaja eelarvest, siis on mul küsimus. Siin on tegelikult naeruväärselt väikesed summad, mis tegelikult lähevad sisekaitsele ja julgeolekule või Kaitseministeeriumile, ja konkreetikat ei ole praktiliselt üldse. Mida me siis konkreetselt selle kaitsevõime tõstmise ja sisejulgeoleku kindlustamise raha eest saame? Kas võiks konkretiseerida? Aitäh, küsimus puudutas hoopis teist eelnõu. Me siin praegu arutame aktsiisieelnõu, see küsimus käis lisaeelarve kohta. Selleni me jõuame kahe punkti pärast. Aitäh, Priit Sibul, palun! Aitäh, suur tänu! Hea minister, mul on küsimus, et kui valitsus arutas konkreetselt selle erikütuse aktsiisi langetamist, siis kas olid jutuks ka võimalikud teised aktsiiside määrad või ei olnud. Kui olid, siis mis põhjusel

Rahanduskomisjon arutas alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu 606 606 oma 3. mai istungil. Arutelus osalesid Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika osakonna juhataja Erle Kõomets, peaspetsialist Lauri Lelumees, fiskaalpoliitika osakonna riigi rahanduse talituse juhataja Kadri Klaos ning rahandusminister.Me teame, et hetkel on diisliaktsiisi määr 100 eurot 1000 liitri kohta, mis on umbes 10 senti ühe liitri kohta. Eelnõu sisuks on langetada aktsiisimäär Euroopa Liidu direktiivis kindlaks määratud miinimummäärani, mis oleks 21 eurot 1000 liitri kohta. Siis saab aktsiisimääraks 2,1 senti liitri kohta. Eelnõu põhjustab kütuseaktsiisi vähemlaekumise käesoleval aastal 5,3 miljonit eurot. Käibemaksu alalaekumine võib olla kuni 1 miljon eurot, aga seda tuleb arvestada kevadprognoosi, mitte sügisprognoosi järgi. Rahandusministeeriumi esindajad ütlesid, et nad näevad sellist maksumeedet kui võimalust, mis aitab parandada põllumajandustootjate konkurentsivõimet ja mingil määral tagada põllumajandussektoris töökohti. Ja põllumajandussektoriga kooskõlas aitaks see langetada ka põlevkivikaevanduse kulusid. Jürgen Ligi mainis, et tegelikult ei ole meil toidujulgeolekuga mingit probleemi, kui kuludest [rääkida]. Sõja ajal on hinnad üles läinud, sisendhindade langetamiseks ei ole mingit põhjust. Viisakas seletus oleks see, kui me saaksime teada, kuidas on naabrite seis, kas me jääme kuidagi alla ja kas see ka toidujulgeolekut mõjutab. Riina Sikkut [küsis], et kas me päriselt 1. jaanuarist viiekordistame aktsiisitõusu ja miks see muudatus siis tehakse, kui sisendhinna mõju on umbes 7%, ligi 10 senti liitri kohta.

ja neid asju, aga me vähendame praegu aktsiisimäära 80% peaaegu ehk siis viis korda, ent selle mõju sisendhindadele on ainult 1,4%. Ebaefektiivne meede ja eelarvele kulukas. Riina Sikkut märkis ka, et õhukeses riigis peaks suutma targemaid lahendusi välja mõelda. on üllatunud sellest, et on dilemma aktsiisi langetamineversusotsetoetuste maksmine põllumajandustootjatele, mis on keerukam. Seetõttu otsustati aktsiisi langetamise kasuks, samas kui koolitoidu toetamise eelnõu koalitsioon ei toetanud. Mina küsisin, kas arutelul oli ka diisliaktsiisi langetamine, mille tulu oleks tunduvalt suurem ja mõju ka suurem, sest kaupa veetakse poodidesse ikka suurte autodega. Minister vastas, et konkreetse eelnõu raames ei olnud arutelu, kas seda peaks kuidagi täiendavalt laiendama või mitte.

komisjonipoolseks ettekandjaks teie ees kõneleja ja määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 11. mai kell 15. Selle poolt oli 5 ja vastu 3, erapooletuid ei olnud. Ja oli ettepanek esimene lugemine lõpetada. Aitäh! Aitäh, hea ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised ja palun Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja. Ivari Padar, palun!

ees olev kütuseaktsiisi langetamine ja teine puudutab Euroopa Liidu kriisiabi maksimaalset kaasrahastamist. Ja selgelt tuleb ütelda, et viiest teemast on need kaks ka kõige vähem rahamahukad.

pealt arvestatud. See oleks mõistlik märksa suuremaks tõsta. Nii et viiest ettepanekust kaks on selles eelarves tänasel juhul lahenduse leidnud.

ja küll ühel hetkel sõda saab ühele poole. Nii et igati tuleb seda edasimenetlemist toetada. Martin Helme. Ütlen kohe ära, et on võimalus mõnusasti lisaaega võtta kolm minutit, kui soovite, aga saab ka jooksvalt vaadata. Nii et valik on teie.

Reformierakond ja tänane rahandusminister on aastaid rääkinud, et maksuerisused on halvad ja maksualandused on veel halvemad. Aga näe, kõigil on võimalik ennast parandada. Meile ikkagi toodi üks maksuerisus ja üks maksualandus. Mul on lihtsalt mõned küsimused. Miks ainult üks maks läheb väiksemaks? Selles marulises hinnatõusu- ja inflatsioonikeerises, kus me oleme, on maksualandused üks kindel administratiivne viis vähendada hinnatõuse ja hinnasurvet. Miks ainult üks maks? Mu teine küsimus: miks ainult aasta lõpuni, ajutiselt? Kallid sõbrad, te tahate ju sisuliselt [maksu tõsta]. Teie retoorika, kui te räägite eelmise valitsuse maksupoliitikast see maksualanduse eelnõu, mis siia toodi, on tegelikult maksutõstmise eelnõu, sest aasta lõpust see maks jälle tõuseb. Miks see ei võiks olla alaline? Vist ei Vist ei ole ühtki inimest Eestis, kes arvaks, et kütusehinna tõus või üleüldine hinnatõus maailmas ja energiahindade tõus lõpeb 31. detsembril sellel aastal. Ärge tõstke makse 1. jaanuarist, palun! Jutt sellest, et ärge muretsege, me tuleme sügisel lisaeelarve ja RES-iga ja siis me paneme sinna pikenduse sisse – nüüd ma jõuan oma varasema seisukoha juurde jälle tagasi. Kust me teame, et reformierakondlane valetab? Teame sellest, et suu liigub. Ei usu! Ei usu! Pange parem praegu alaline tähtaeg sellele maksualandusele. Ja ka siis on meil kahtlus hinges, et see varem või hiljem võetakse meilt ära. Nüüd, mis puutub sellesse vabandusse, et me peame Läti ja Leeduga koos seda asja ajama – see tuleb mulle väga tuttav ette. Ametnikud rääkisid seda mulle, kui ma ise minister olin. Ei möödunud ainsatki korda ECOFIN-i ehk siis Euroopa Liidu rahandusministrite koosolekutel, kus ma Läti kolleegiga ei rääkinud maksudest. Vahel rääkisin Leedu kolleegiga ka, aga Läti kolleegiga rohkem. Vahel rääkisin ka Soome kolleegiga maksudest. See on, kuidas nüüd ütelda, rituaalne tants. Sellel jutul on see see mõte, et siis saab pärast öelda, et me oleme rääkinud. Iga riik teeb oma maksupoliitikat ikka ise ja see ongi maksusuveräänsus. Ja [iga riik] teeb seda lähtuvalt sellest, mis on kasulik tema majandusele ja tema inimestele. Me võime ju arutada seda, kas Läti ja Leedu tulevad järgi või ei tule järgi. Tegelik fakt on see, et

ütleme, teisi aktsiise või ka näiteks käibemaksu alandada, vastab tõele. Reformierakond on käesoleva aasta eelarvega ja käesoleva lisaeelarvega kõigi kõigi aegade kõige suurema eelarvemiinuse tekitanud. See on seesama Reformierakond, kes meile on aastakümneid pühalikult, peaaegu käte värisedes rääkinud, et korras riigirahandus on nende peamine elu mõte ja et tuleb ikkagi hoida eelarvet tasakaalus ja et raha saab kulutada ainult nii palju, kui seda parasjagu on. Nüüd tuleb välja, et see kõik oli täielik lora. Raha kulutatakse ikka palju rohkem, kui on.

Nii suurt eelarvemahu kasvu, kui on 2022. aastal, ei ole kunagi varem Eestis olnud. Nii suurt eelarvemiinust ei ole kunagi varem Eestis olnud. Ka väga ränkade majanduskriiside ajal ja siis, kui koroonaajal majandus sisuliselt seisma jäi, ei olnud nii suurt eelarvemiinust. Nii suurt võlakoormat, kui Reformierakond meile praegu valmis munsterdab, ei ole Eestil kunagi olnud. Nii et Reformierakond tüürib meid pankrotti. Sellest me oleme aru saanud, need numbrid ei valeta. Isegi eelarvenõukogu, kes on üleüldiselt teinud meile siin tagurpidi spagaati,

möödapääsmatu kulutus – tegelikult, kui me vaatame riigieelarvet, mitte seda konkreetset eelnõu, mis meil siin ees on, kui me vaatame riigieelarvet, siis 800 miljonit on riigieelarve maht. 800 miljonit! Lisaeelarve maht, vabandust! Aga kui palju läheb riigikaitsesse? Ajad näpuga järge, saad 15 miljonit. Vaatame, kui palju läheb sisekaitsesse. Ajad näpuga järge, saad 20 miljonit. Me räägime 35 miljonist 800 miljoni sees, see on kogu see nii-öelda julgeolekuosa. See ongi see julgeolekuosa: 800 miljonist 35 miljonit.

Selles mõttes võiks otsida üles kõik need toredad tsitaadid sellest, et ikkagi eelarvedistsipliin peab olema ja ei tohiks kulutada raha, mida ei ole. Aga näe, kulub ära. Üks väike märkus veel. Miks tehakse erand ja miks tehakse just selles konkreetses valdkonnas erand? Selles valdkonnas on kriis ja nemad ägavad. Ma olen täiesti nõus. Mina olen nõus, et põllumajanduses on väga oluline, et sisendhinnad oleksid madalad. Ma olen eluaeg seda pooldanud. Me oleme ise toonud siia saali eelnõu, mis langetab ka neid aktsiise, aga see ei ole piisav, sest kõik on hädas. Kõik valdkonnad on hädas, kõik ägavad. Omavalitsused on hädas, kiirabil ei ole autosse kütust panna, politseil ei ole autosse kütust panna kütusehinna tõusu tõttu. Inimestel, tavalistel inimestel ei ole autosse kütust panna. Kõik ägavad! See tähendab, et see absoluutselt ei ole piisav, mille te meile siia olete toonud. Vaja on alandada kõikide kütuseliikide aktsiisi miinimumini. Vaja on alandada ka käibemaksu, et inimesed saaksid selles röögatus, Euroopa suurimas [hinnatõusus] – me oleme Euroopas esimene, see on muidugi Reformierakonnale alati tähtis, et me oleksime Euroopas esimesed –, me oleme Euroopas esimesed oma hinnatõusuga, me oleme Euroopas esimesed oma inimeste ostujõu langusega. Et sellest esikohast kuidagigi, natukenegi allapoole kukkuda, on vaja langetada kõikide kütuste aktsiise ja ka käibemaksu. Ja need ettepanekud me kindlasti selle eelnõu kohta teeme. Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Isamaa fraktsiooni esindaja Aivar Koka.

Jumal tänatud, ma saan aru, et minister läks kiiresti rahandusministri juurde ja probleem lahenes valitsuses ja täna me arutame eelnõu, mille kohaselt seitsmeks kuuks erimärgistusega kütuse aktsiisi alandatakse viis korda.

Kui rääkida sisendihindadest, siis on ju väga selge, et me peaksime rääkima sellest, mida riik saab teha. Riik saab viia aktsiisid Euroopa Liidu miinimumini kõikides Kui keegi ütleb, et see ei ole rahaliselt võimalik, siis eile rahanduskomisjonis oli natuke naljakas, kui ma küsisin, kuidas see arvutus tehtud on. Kui lisaeelarve arvutamise juures peaks arvestama eelmise aasta sügisprognoosi, siis millegipärast on Rahandusministeeriumi ametnikud arvutanud selle aasta kevadprognoosi järgi, kui palju on kulud ja kui palju on tulud. Selge, et erimärgistatud kütuse kasutamine võrreldes diislikütusega on nagu öö ja päev. Ka põllumeestel

Me jälle nagu kaks kuud oleme arutanud seda eelnõu koos lisaeelarvega ja nüüd meile tuli üllatusena, et lätlased on otsustanud, et biolisandit nad juurde ei pane. Tegelikult selle allahindlus siin on natukene alla 8 sendi liitri pealt. Aga biolisand on samas suurusjärgus. Lätlane ütleb, et see on lausa 12 senti, aga ma arvan, et kui see tanklas lõpuks hinda jõuab, siis on see 8–10 senti. Ühe käega püüame nagu konkurentsieelist saavutada, aga tegelikult teise sammuga me seda ei saavuta. Ja ma ei saa päris ausalt aru, mis toimub Reformierakonna‑siseselt, sest kui minister heas mõttes toetab vähemalt ühe rea aktsiisi langetust, siis rahanduskomisjonis mõlemad endised rahandusministrid põrmustasid selle eelnõu ja ütlesid, et see kohe ei sobi mitte. Samas fraktsiooni esimees ütleb, et meie eelnõu, mis oli täna esimene päevakorrapunkt – käibemaksu langetamine – , selle esimese lugemise lõpetamist ta toetab. Ja Keskerakond lubas siin kõnepuldis täna –

Makse kogutakse ikka selle jaoks, et neid ümber jaotada, ja oma inimeste ja ettevõtete toetuseks, mitte millekski muuks. Eesmärk ei saa olla lihtsalt makse koguda. Eesmärk peab olema see, et Eestimaa inimesed saaksid hästi hakkama. Ja tänases eriolukorras, kus Venemaa on Ukrainaga sõjas ja me peame toetama Ukraina inimesi, kes on sõjapõgenikena Eestisse jõudnud, on olukord natuke teine.Aga

See süsteem peaks olema kõikide eelnõude puhul, kui tullakse saali. Ei saa olla nii, et mingi asi on ühtemoodi, teine põhimõte teistmoodi. Täna ikkagi tuleb kogu ettevõtlust toetada ja me teame, et kui rääkida bensiiniaktsiisist,

teinud kulutusi ja seda ei ole selle aasta eelarves ja ma ei näe seda ka lisaeelarves, siis kuidas neid kulutusi tehakse. Aitäh! Aitäh!

Kõigepealt sellest, mis puudutab lisaeelarvet ja sellega kasvatatavaid kulutusi riigile, ja sellest, kuidas see haakub varasemate eelarvetega ja sellega, kuidas neid kohustusi riigile võetud on või planeeritud on, ja kas tegu on läbi aegade kõige suurema kulude võtmisega või mitte. Lihtsalt meenutuseks

Praegu me selle lisaeelarvega, mille me oleme teinud praeguse valitsusliiduga oludes, kus COVID-i kriis ei pruugi veel lõpuni läbi olla ja kus Euroopas käib sõda, jõuame pisut rohkem kui 5%‑ni ehk kaks korda väiksema puudujäägini, juhul kui kõik negatiivsed eeldused realiseeruvad. 2021. aastal

Aasta lõpuks, seda hoolimata sellest, et tegu oli COVID-i kriisi aastaga, jõudsime poole väiksema defitsiidini, ehk me vähendasime seda plaanitud puudujääki poole võrra ja jõudsime –2,4%-ni. Küll oleks, ma arvan, meil kõigil hea meel, kui me ei oleks praegu nendes oludes, kus me selles julgeolekukriisis neid valikuid ja otsuseid tegema peame. Aga nagu öeldud, see ei ole meie valik olnud. Me peame tasandama mõjusid, mis jõuavad Eestisse põhjusel, põhjusel, et Putin alustas Ukrainas uuesti täiemahulist pealetungi. Nüüd kõlas siin suurejooneline üleskutse, et vaja on jätta korjamata kõik aktsiisid ja tuleb korjamata jätta ka käibemaks. Ikkagi ma ütlen, et kui te selle ettepanekuga tulete ja selle ettepaneku teete – see puudutab kümneid miljoneid eurosid, mis jääb laekumata, ja siis tehke palun kohe alguses ausalt ettepanek, millist maksu te selle katteks tõsta soovite. Sellele peab tekkima kate, ilma selleta ei ole seda ettepanekut, millest te suurejooneliselt räägite, võimalik arutada. Miks on vaja seda eelnõu, mis teie ees on? Selle eelnõu ehk siis erimärgistatud diislikütuse aktsiisi langetuse ettepanekuga tuli maaeluminister Urmas Urmas Kruuse üsna kohe pärast seda, kui sõjategevus Ukrainas intensiivistus, kui oli selge, et et näiteks väetistega seonduv paneb meie põllumehed väga keerulisse seisu. Ja seda põllumajandussektori jaoks olulist algatust, mille maaeluminister

on väga keeruline prognoosida ja see ei ole ka otseselt selle eelnõu eesmärk. Selle eelnõu eesmärk on toetada põllumehi ja seetõttu ma palun seda eelnõu toetada. Aitäh!

Austatud spiiker! Head Riigikogu liikmed! Ka see eelnõu on esitatud teile põhjusel, et me oleme julgeolekuolukorras, milles üks kasutatavatest relvadest on infooperatsioonid, infosõda. infosõda. Et selles olukorras toetada sõna otseses mõttes infosõjas eesliinil olijaid, toetada professionaalset ajakirjandust, on meil ettepanek tuua käibemaksu määr, mis praegu on ajakirjandusväljaannetele 9%, alla 5%-le ja ja selle abil anda ajakirjanduse väljaandjatele võimalus panustada eelkõige ajakirjanduse kvaliteedi hoidmisesse ja tõstmisesse. Sel viisil [arendatavas] demokraatia vastu suunatud järjepidevas infosõjas ja inforünnakute keskkonnas sõltumatut professionaalset Eesti ajakirjandust.

Ma kuidagi ei taha eitada sõda ja kõike seda, aga selle käibemaksu 9%-lt 5%-le võib ka ilma nende põhjusteta rahulikult langetada. Meil ei ole vaja kõike

Aitäh! Ma jään eriarvamusele selles küsimuses, kas see on absurdne, kui tõepoolest infosõja oludes on vaja ajakirjandusväljaannetel varasemaga võrreldes veel rohkem pöörata tähelepanu sellele, mis

eelnõu on sellega seotud, absoluutselt on sellega seotud.Omniva teemasid me selle eelnõu kontekstis ei ole arutanud ja seetõttu ma ei oska sellele kuidagi vastata. Ma ei tea, mida täpselt te arutasite täna oma fraktsioonis.

Tegelikult see tõepoolest on väga raske. Kas te arutasite ka toiduainete käibemaksu vähendamist näiteks Leedu ja Läti eeskujul, kes vähendasid piirkondadele omaste puu- ja köögiviljade käibemaksu 5%‑le? Siin on kirjutatud tulude-kulude kohta, et käibemaksu laekumine väheneb. Lätlaste kogemus on see, et tegelikult vähenes tunduvalt varimajandus ja tuli ka eelarvesse raha juurde. Inimestel on võimalik osta, põllumeestele on see ka kasulik. Kas te sellist teemat ka arutasite käibemaksu kontekstis? Aitäh! Aitäh! Selle eelnõu raames ei arutanud. Pean aga ütlema, et tõepoolest kogemus, millele te viitasite, kinnitab, et mõju hinnale, kui proovida hinda selle kaudu reguleerida, jääb väga lühiajaliseks, kui mitte olematuks. Selle eelnõu eesmärk ei ole niivõrd keskenduda hindadele, vaid tõepoolest, nii nagu eelmise eelnõu puhul oli tegu toetusega põllumajandussektorile, tuleb selle eelnõu puhul seda käsitada nii, nagu asi on. See on toetus sektorile, mis infosõjas on on eesliinil. See ei ole ilmtingimata automaatselt hinnaga seotud. Kas selle muudatuse mõju kandub kuidagi edasi hinda? Ei julge seda küll kinnitada. Seda Seda näitab aeg. Aga see ei ole selle eelnõu eesmärk otseselt. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja ja lugupeetud minister! Siin on öeldud, et sadat ajakirjandusettevõtjat toetatakse ...

siin on öeldud – jälle on seostatud seda Ukraina sõjaga, kõik on nagu jälle ühte potti pandud –, et kvaliteetajakirjandus kajastab Ukraina sõda õiglaselt. Aga siin on öeldud, et see ei puuduta erootika- ja

Aitäh, hea küsija! See konkreetne punkt lähtub ka praegu seaduses olevast määratlusest. Kui te arvate, et seda peaks muutma ja laiendama, siis seda debatti on teil kindlasti võimalik alustada. Ma küll arvan, et praegu ei ole sobiv aeg selle teema raames seda [debatti] pidada. Priit Sibul, palun!

ja tema palus sellele toetust. Mina ei tea, kas see oli tema isiklik initsiatiiv või valitsuse initsiatiiv, aga selle ettepanekuga ta Isamaa fraktsiooni tuli ja palus meilt sellele toetust.

Ma tajusin siin teatavat irooniat, aga olgu pealegi. Ei, me ei arutanud seda, kuidas mõõta või kuidas täpselt seda kvaliteeti valitsuses hinnata. Seda hindavad lugejad. Lugejad üldiselt on hinnanud Eesti ajakirjanduse usaldusväärsust väga kõrgelt.

Tuletan teile meelde, et poolteist aastat ma olen rääkinud sellest, et koroonavaktsiinid põhjustavad inimestele tervisehäireid. Mis ma sain tulemuseks? Mind sõimati koroonabandiidiks, lamemaalaseks pärast seda. Alles hiljuti oli siin vaktsiinikahjustuste fondi loomine. Eile näitas Kanal 2, mismoodi inimesed kannatavad selle all. Täiesti mõttetu on mul kirjutada ühelegi peavoolumeedia kanalile mingisugust artiklit, sealt lükatakse kõik tagasi. Enne kui te hakkate rääkima siin kvaliteetajakirjandusest, ma ütlen: loobuge sellest Ukraina sõja narratiivist ja vaadake reaalselt ette. Öelge, kas minu väljaöeldu baasil me saame rääkida seda, et meil on kvaliteetajakirjandus? Tänan,

kohatu, kuigi ma ütlen, et maakondade lehtede jaoks selle käibemaksu alandamine on tegelikult oluline ja seda oleks pidanud võib-olla isegi varem tegema. Aga nüüd ma tõesti küsin ikkagi selle kvaliteedi kohta. 15 aastat tagasi toimus meil pronksiöö. Kas siis pärast seda ei olnud infosõda? Ja üsna varsti pärast seda järgnes meil majanduskriis, mis ajakirjandusele oli väga raske. Kas siis ei tulnud Reformierakonnal, kes juhtis valitsust toona, pähe, et võiks käibemaksu alandada?

kvaliteetajakirjanikest Tarmo Vahterit selle eest, et avalikustati, et Swedbanki juhid on kriminaaluurimise all. Nende hulgas on ka Ulla Preeden, kes vahepeal pandi megapalgaga noorsooameti juhiks.

Eesti vähestest tippajakirjanikest karistatakse avalikku huvi pälviva info

See oli stenogrammi huvides, mõnikord öeldakse selliselt. Minister, palun, te saate vastata. Aitäh! Aga kui siin on juba viidatud sellele, et küsija on midagi segamini ajanud, siis vahest peame seda küsimust täpsustama ja siis vajadusel saame

Tegelikult lätlaste eesmärk ei olnud mitte vähendada hinda tarbijale, vaid legaliseerida oma toodangu müük ja teiseks toetada tootjat käibemaksu vähendamise abil. Selle nad saavutasid ja selle üle on nad ise väga uhked. Ja see tõi tegelikult ka riigieelarvesse raha juurde. Nii et see eesmärk oli pisut teine. Aitäh! Aitäh selle täpsustuse eest! Tõepoolest, kuna seda aeg-ajalt esitatakse just nimelt ka tarbijale suunatud [sammuna] või tarbijani jõudva hinna kontekstis, siis sellest ka minu kommentaar. Aitäh Martin Helme, palun! Aitäh, lugupeetud spiiker! Hea minister! No ma vaatan nende nappide vastuste pealt, mida te siin annate saadikute küsimustele, et ega teil täna hea päev ei ole. Te olete siia tulnud kahe eelnõuga, sellega ja eelmisega, mis on vastuolus teie erakonna pikaaegse ideoloogilise trummipõrinaga. Ja ausalt öeldes [on need] poliitiliselt ja ka rahanduslikult väga kummaliselt põhjendatud. Ma saan aru – seletuskirjas on kirjas –, et sel aastal kingite te Eesti ajakirjandusele 1,7 miljonit, järgmisel aastal juba umbes 4 miljonit. Selle eelnõu puhul ei ole tähtajalist piirangut erinevalt näiteks põllumeestele tehtud soodustusest. Küllap siis on Küllap siis on õukonna eunuhhide ja õuelaulikute toetamine sellises summas valitsusele kasulik ka pikemas perspektiivis. Aga mul on selline küsimus: kas see on kõige põletavam probleem Eesti Eesti majanduses, et te just selle maksuerisuse täna toote meie ette? Aitäh! Minu napid vastused tulenevad sellest, et ma austan parlamendiliikmete ajakasutust ja meil seisab ees veel väga pikk arutelu lisaeelarve üle. Ma võin muidugi vastata ka pikemalt ja me võime seda arutelu pidada tunde. Aga see oli tõepoolest eelkõige seetõttu nii ka eelmise eelnõu puhul, ma soovin teie enda aega austada. Kas see on kõige olulisem probleem? See, et infosõda käib, on igal juhul oluline probleem. See, et ajakirjandus peab sellega toime tulema, on samavõrra oluline probleem. Taustal on kindlasti

võiks jõustuda digimaks, mis ka üleüldist konkurentsiolukorda ajakirjanduses pisut tasakaalustaks ja aitaks parandada seda seisu, kus me praegu oleme. Tegelikult on nii, et suurkorporatsioonid, kes teenivad tulu muu hulgas ka Eesti turult, ei

digimaksu, mida hakkaksid maksma suured digikorporatsioonid, siis on põhjust selle teema juurde tervikuna tagasi tulla ja üle vaadata ka need otsused, mille ettepaneku me praegu teinud oleme. Mulle meeldiks, kui see juhtuks varem,

Protseduuriline küsimus enne Kalle Grünthali küsimust. Kalle Grünthal, palun! Ma tänan! Austatud istungi juhataja! Praegu me kuulsime väga huvitavat fakti, kui lugupeetud minister vastas Riigikogu saadiku Martin Helme küsimusele, miks need vastused on lühikesed. Minister ütles väga selgelt välja, et ta vastab lühikeselt küsimusele sellepärast, et täna on istungil pikk päev ja me tahame kõik varsti koju saada või midagi selles stiilis.

Ja nüüd, kui te ütlete, et võiks selle eelnõu edasi lükata – teie ise olete väga täpne selles kodu- ja töökorra seaduses –, aga kodu- ja töökorra seadus esimesel lugemisel ei võimalda eelnõu edasi lükata, võimaldab ainult tagasi lükata.

Aga jah, kodu- ja töökord ei sätesta sellist olukorda, sest see on ennekuulmatu olukord, kui minister ütleb, et Riigikogu liikmetel pole enam aega. Kust tema teab, mis meil ajaga teha? Meil on aega siin neljapäeval kella kaheni, nii et meie saaksime [küsida] küll. Selles mõttes, ma ei tea, nüüd on reguleerimata küsimus ja nüüd peaks lugupeetud juhatus kokku tulema ja arutama, et minister on võtnud vale seisukoha siin Riigikogu liikmete aja küsimuses äkki. Mis te arvate sellest? Aitäh, et te tulete ka minule appi! Aga ma hetkel ei arva sellest hästi, et võtta vaheaeg. Aga ma annan nüüd teile sõna, sest teie küsimus on. Kalle Grünthal, Suur aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Ma rääkisin sellest kvaliteetajakirjandusest, mismoodi on mind tambitud, mõnitatud ja tõe rääkimise eest põhjuseta karistatud, ning minu artiklite mitteilmumisest. Ja ma küsisin,

mismoodi me käsitleme kvaliteetajakirjandusena meie Eesti meediat, kes moonutab tõde, ei avalda tõde! Ma pean silmas praegu koroonaprobleeme, millest ma olen siin pikalt jutustanud. Ja nüüd te toote välja mingisuguse sõjanarratiivi, et infosõjas hakkab paremat infot tulema. Mismoodi on võimalik seda asja teha, kui te ei saa koduste probleemidegagi hakkama? Aga rääkige mulle, milles seisneb siis minu näite varal see kvaliteetajakirjandus. Suur Aitäh! Teie näite puhul olen kindel, et teil on olnud võimalust ja on see võimalus jätkuvalt oma seisukohti avaldada väga mitmes meediaväljaandes. (Kalle Grünthal ütleb

Ei ole poliitiline! Mina olen kogu aeg siiamaani aru saanud ... Aga võib esitada küll. Jaa. Ma olen aru saanud, et maksuseadusest, õigemini käibemaksuseadusest tulenevalt on Eestis käibemaksu määrad 20%, 9% ja 0%.

käibemaks 18%-le, siis tollane valitsus oli väga põhimõtteliselt selle vastu, et me sellisel kujul läheksime ajakirjanduse maksutaset tõstma. 5% on ka Lätis ja Leedus. Ja see 0% tegelikult on väga uus muudatus, mis tuli võin nädalates eksida, aga see on väga värske ettepanek Euroopa Komisjonilt. Kuna siin ka täna on mitmel korral läbi käinud Läti ja Leedu näide, siis 5% on tõesti ettepanek, et

määra puhul seda 5% kasutatud. Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea esimees! Austatud minister! No tegelikult ka mina pean ära markeerima, et teie vastused vähemalt arutelu esimeses pooles või alguses on olnud üleolevalt napid. Ja see kindlasti teile au ei tee. Aga paistab, et te olete siiski valmis ennast parandama ja viimased küsimused on saanud päris pika vastuse.Aga minu küsimus tuleb natukene kolleeg Kõva küsimuse jätkuks.

rakendada neid põhimõtteid? Aitäh! Tahaks väga öelda, et me näeme, et see sõda lõpeb kiiresti, aga ei saa seda vastust anda. Ja inforünnakud, infosõda on tegelikult olnud relv, mida Venemaa on kasutanud ka enne seda, kui Ukrainas uuesti rünnakud täiemahuliselt algasid.

et valitsus aitaks seda hinnarallit leevendada kas või käibemaksu üldise alandamise näol. Aga teie tulete siia saali hoopis sellega, et alandate meediaväljaannete käibemaksu määra. Ma sooviksingi teada, kuidas ajakirjandusväljaannete käibemaksu määra vähendamine aitab neid inimesi, kes ei suuda nende suurte hinnatõusude tulemusena tasuda oma kodu, kütte ja näiteks söögi eest. Kuidas see aitab neid inimesi? Aitäh! On veel väga mitmeid probleeme, mida see eelnõu kuidagi ei lahenda ja ei proovigi lahendada. See eelnõu konkreetselt on suunatud ajakirjandusväljaannetele, kes praegustes Martin Helme. Aitäh! No ma korraks tundsin ära reformierakondlase teis. Teil silmad läksid särama, kui te hakkasite rääkima digimaksust ja sellest, et see maks tuleb ja seda maksu saab tõsta. Aga nüüd sellest infosõjast. No vaat, mina ka leian, nagu kolleeg Kalvi Kõva ütles, et meil varem ei olnud seda 5%‑list maksukoridori. Ja Kert Kingo juhtis tähelepanu, et päris inimestel on päris probleemid päriselt hakkamasaamisega ja neid aitaks lahendada, kui me langetaksime hoopis teistes valdkondades käibemaksu. Aga seda te siin ei tee. Mul on selline küsimus. Mida me üldse

kas te seda teate, et kogu lisaeelarve on tehtud laenu peale ja seda laenu maksavad tagasi meie lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed? Kas see on õiglane, et nemad maksavad kinni teie kiidulaulu? Aitäh! Kui te oleksite pärandanud meile reservid, mida kasutada, siis me ei oleks täna olukorras, kus me peaksime laenu võtma. (Naer saalis.)

kasutatavate soodusmäärade arvu. Et ei ole päris nii, et saab igasugust protsenti lõpmatu arvu toodete või teenuste puhul kasutada. Kas tõesti lisaks sellele, et meil on 9%-line soodusmäär, me võiksime teha neid soodusmäärasid erinevate protsentidega rohkem? Kas see on puhtalt siseriiklik otsus ja ei ole vaja mingisugust kooskõlastamist, muudatustest teadaandmist?

Urmas Reitelmann, palun! informatsioonisõda nii ennastunustavalt peate. Hilisemast ma sain aru, et te peate silmas Venemaad. Ometigi see, mida venelased kirjutavad, räägivad või laulavad – nad võivad seda nõrkemiseni teha, see Eesti inimesteni kohe mitte kuidagi ei jõua. Ainus kanal, mis sellega saaks võidelda, peaks olema venekeelne. Ja ma mõtlen, kas venekeelne Delfi või venekeelne Postimees oleksid need väljaanded, millel võiks tõesti langetada käibemaksu 5%-le. Miks ta laieneb ikkagi kogu meie nii-öelda liberaalseleLügenpresse'le? Miks eestikeelne Delfi peaks sellest võitma või miks Postimees Grupi rämpsajakirjandus peaks sellest võitma? Aitäh! Aitäh! Sellised hinnangud siis teie poolt. See ei ole enam ammu nii, et inforünnakud toimuvad või infosõda käib ainult venekeelses meedias või jõuab ainult venekeelsesse meediasse. See on juba ammu oluliselt laiem ja puudutab kindlasti ka eestikeelset meediat ja levib väga kiiresti sotsiaalmeedia kaudu. On küll ja veel näiteid ka ingliskeelset materjali esitatakse uudise pähe, mis põgusalgi kontrollimisel selgub olevat puhas infooperatsioon, valeinfo levitamine.

Aga minu küsimus puudutab seda, kui pikaks prognoosib valitsus selle infosõja kestust. Põllumeestele tehti aasta lõpuni aktsiisilangetus. Kui pikaks te prognoosite infosõja kestust? Kas me jäämegi selle juurde konstantselt või on ka siin mingisugune hetk, kui ajakirjanduse käibemaks tõuseb tagasi 9% peale? Aitäh, Aitäh! Siin ei ole ajalist piirangut, nagu te eelnõust näete. Ühele varasemale küsimusele ma vastasin, et tegelikult tõepoolest me peame arvestama neid arenguid, mis toimuvad rahvusvahelises maksukeskkonnas. Juba viidatud digimaks

Kui see olukord muutub ja kui need rahvusvahelised reeglid on lõpuks võimalik kokku leppida, siis on põhjust selle teema juurde kindlasti tagasi tulla. Aga hetkel selles eelnõus konkreetset lõpptähtaega ei ole võimalik olnud määrata. Aitäh! Siin ei ole

siis Kalvi Kõva postkasti laekuvad lehed hakkavad maksma mõnevõrra vähem, mis on väga tore. Aga me tõenäoliselt püüame lahendada seda probleemi, et

See ei ole seotud eraldi keeleruumiga ja see ei ole suunatud ainult venekeelsele meediale. Tõepoolest, ma ütlesin, infosõda, inforünnakud, infooperatsioonid ei puuduta ainult venekeelset inforuumi enam ammu. On samavõrra suur vajadus hoida vajadus hoida kvaliteeti ka eestikeelses ajakirjanduses. Ja ei ole selle eelnõu tulemusel automaatselt vähenemas ajalehtede hinnad, nagu siin küsija viitas.

et selle asemel, et mõelda oma rahvale, kuidas te saaksite inimestel aidata toime tulla ja eluga hakkama saada, teie mõtlete sellele, kuidas toetada ajakirjandust ehk siis kuidas osta ajakirjanduselt teile sobivat meelsust. Ma tahan teie käest küsida, kas te tõesti usute seda, et inimesed eelistavad lugeda ajalehte, et see on nende jaoks väga prioriteetne tegevus, selle asemel et mõelda sellele, kuidas saab toa soojaks kütta ja kuidas saab söögi lauale panna või riided selga. tõesti teie arvates on kõige olulisem, et just see leht peab olema või see ajakirjandus peab olema, olgu ta siis veebis või laua peal? See, et inimesed usaldavad Eesti ajakirjandust ja et meil on vaba ajakirjandus, seda ka rahvusvaheliselt hinnatuna, kindlasti on oluline. Ja see on eriti oluline ajal, kui meil on julgeolekukriis. Jah, ma pean seda oluliseks. Urmas Reitelmann, palun! Aitäh, härra eesistuja! Proua minister! Tõepoolest, Eestis on vaba ajakirjandus, ta on vaba kvaliteedist ja vaba eetikast. Te ütlesite, et ei kaasne kvaliteedi tõus, ei kaasne hindade langetamine. Milleks seda siis ikkagi vaja on? Keda see tegelikult teenib? Ma saan aru, et kui me räägime nišiajakirjandusest, näiteks Vikerkaarest või Loomingust, siis nende puhul võiks tõesti olla mõistlik käibemaksu alandada. Kui me räägimeLügenpresse'st, nagu Delfi ja Postimees, siis kvaliteet tekib heade ajakirjanike palkamisel. Kuidas see mõjub heade ajakirjanike palkamisele, kui mitte midagi ei muutu? Aitäh! Jaa, ka see on üks nendest võimalikest väljunditest selle eelnõu puhul. Seda täiendavat raha, mida selle eelnõu toetamise korral on võimalik ajakirjandusväljaannetel kasutada, nad kasutavad ajakirjanikele palkade maksmiseks, ka [uute] palkamiseks. Jah, see on üks võimalikest lahendustest. Ma ei öelnud seda, et ei kaasne kvaliteedi tõusu ega kaasne ka hindade langetamist. Ma ütlesin seda, et see eelnõu ei saa sätestada selliseid asju. selliseid asju. Otsused, kuidas neid vahendeid kasutada, saavad ikkagi teha ja peavadki tegema ajakirjandusväljaanded ise, me ei saa neile seda ette kirjutada. See oli see, mida ma ütlesin. Võib kaasneda nii üks kui ka teine, loodetavasti kaasnevad mõlemad, aga otsuse selle kohta saab

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud kolleegid! Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu esimest lugemist valmistas rahanduskomisjon ette oma eilsel arutelul, 3. mail ja see toimus erakorralisel istungil. Arutelu juures osalesid rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika osakonna juhataja Erle Kõomets, sama osakonna peaspetsialist Aet Külasalu ja fiskaalpoliitika osakonna riigi rahanduse talituse juhataja Kadri Klaos. Komisjon otsustas konsensusega määrata ettekandjaks komisjoni liikme Riina Sikkuti ja teha ettepaneku esimene lugemine lõpetada. Hääletamiseks läks küsimuses, kas muudatusettepanekute tähtaeg peaks olema 11. mai kell 15. Viis komisjoni liiget olid poolt:

Keit Pentus-Rosimannus ülevaate sellest konkreetsest eelnõust, nii nagu nüüdki saalile. Mida me küsisime? Kõigepealt Aivar Kokk märkis, et käibemaksu vähendamine avaldab küll hinnale mõju, aga kallis on meil ka kojukanne. Kuidas tagada, et samal ajal kojukanne ei kallineks, nii et inimeste jaoks muutust ei oleks? Kas kojukande hindade langetamist on kaalutud, et tarbijal oleks muudatusest rohkem kasu? Rahandusminister märkis, et et kojukandetasusid eelnõu ei puuduta, neid ei ole arutatud ja ei kirjutata ei meediale ega ühelegi teisele osapoolele midagi ette hinnakujunduse osas. See, kuidas meediaväljaanded reageerivad, kas maksumüüriga kaitsmata tasuta artiklite kättesaadavus suureneb või toimetusi tugevdatakse, on igaühe enda valik. Riina Sikkut küsis, et kuna eesmärk on infosõjaga

võiks olla kõigile kättesaadav, mitte maksumüüri taga. Kas seda arutelu on toimetustega või peatoimetajatega toimunud? Minister vastas, et ei ole. Rene Kokk küsis selle kohta, kas käibemaksumuudatus on plaanitud kehtestada tähtajatult. Minister vastas, et jah, tõepoolest tähtajatult.

Aitäh, austatud istungi juhataja! Ministrit ei ole, aga temale ka: austatud minister ja kolleegid! Valitsus ja minister tuli meie ette selle käibemaksuseaduse muudatusega, et 9%-lt 5%-le ajakirjandusväljaannete käibemaksu langetada. Isamaa fraktsioon pole küll seda arutanud, aga ma julgen arvata, et me seda ideed ja ettepanekut toetame. Küll aga võib-olla tasuks nii komisjonil kui meil endal arutada seda, mis siin saalis praegu välja tuli: et tegelikkuses võiks selle langetada ka 0-ni ja peaks arutama,

Eesti Posti ehk Omniva IPO küsimust. See pole küll otseselt selle eelnõuga seotud, vaid üsna olulisel määral kojukandega, millele komisjonipoolne ettekandja ka viitas. Minister ütles, et seda teemat ei arutatud. Aga minu meelest oleks seda teemat väga asjakohane arutada, sest kui Omniva IPO-t tehakse, siis seal on Omnival kaks valdkonda. Üks on pakiäri, milles ei ole ühtegi turutõrget ega mitte mingit probleemi. Jääb üldse arusaamatuks, miks riik ühe äriühingu kaudu peaks pakimajandusega tegelema. Ja teine on universaalne postiteenus, millele, nagu me teame, makstakse hulga peale. me teame, makstakse hulga peale. Kojukanne ei ole universaalne postiteenus, aga sellele makstakse peale ja pealemaksmine käib nii, et doteeritakse seda lepingu kaudu. Universaalne postiteenus tuleb seadusega,

Aga tegelikkuses, kui IPO küsimus on täpselt läbi arutamata ja lahendamata, ei pruugi see nii olla. Võib juhtuda vastupidi, et me küll anname justkui silmamoondusena natukene vahendeid juurde, aga tegelikult, kui Eesti Post on börsil,

vaid see on juba nii-öelda valitsuse ja lepingute taseme küsimus, mis kindlasti niimoodi olema ei peaks. Võib-olla kõige häirivam siiski selle eelnõu puhul on see, mis oli minu

sõjategevusega ja me tegeleme kõige olulisemate küsimustega, ent nagu me selle eelnõu menetluse käigus nägime, tegelikult see päris niiviisi pole. Infosõda oli, on ja kuigi seda ei tahaks välja öelda, kahjuks ka jääb.

kriisidele lähenedes teeme tähtajalised [otsused], siis siin me räägime, et see meede on mõeldud kriisi lahendamiseks, aga tegelikkuses ei ole seal mingit tähtaega. Järelikult ei ole ta mingi kriisilahendusmeede. Ja nii nagu ma ütlesin: kui me tahame, siis meil see õigus on. Ja

hea fraktsioonikaaslane Aivar Kokk viitas nii komisjonis kui täna hommikul fraktsioonis, on sama oluline teema kui see käibemaksu langetamise teema. Ei ole mõtet teha niiviisi, et me nii-öelda ühest taskust anname ja teisest võtame ära. Siis ju tegelikult mingit lahendust ei ole.Aga nagu ma ütlesin, Isamaa seda ettepanekut toetada. On loogiline, et mida rohkem raha ajakirjandusse sisuliseks tegevuseks jääb, seda parem on. Kui see sinna ikkagi sisuliseks tegevuseks jääb. Aitäh! Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel Martin Helme, palun! Palun, kaheksa minutit! Aitäh, lugupeetud asespiiker! Head kolleegid! Selle eelnõuga on küll niimoodi, et see on puhas korruptsioonieelnõu. No mis me imestame, Reformierakond on valitsuses ja nii see asi käib! Ei Ei ole mõtet rääkida siin infosõjast, ei ole mõtet rääkida siin sellest, kuidas me tõstame Eesti ajakirjanduse kvaliteeti. Selle konkreetse eelnõu tulemusel saavad kaks inimest rikkamaks, need on Hans H. Luik ja Margus Linnamäe. Seletuskirjas on isegi kirjas, kui mitme miljoni võrra. Ega siin ole ka imestada, miks seda tehakse. Kui sa kingid erameediale sellel aastal 2 miljonit ja järgmisel aastal 4 miljonit mis seal ikka, valimised on ju tulemas ja kellel meist ei oleks vaja head sõna. Tasuta reklaam on palju parem kui tasutud reklaam. Ega häda Ega häda ei anna häbeneda, meil on ju kuude kaupa olnud näha, kuidas nii‑öelda sõltumatu ja nii‑öelda kvaliteetne ja nii‑öelda erapooletu ja nii‑öelda vaba meedia kiidab mõõdutundetult – mõõdutundetult kiidab! – sõjaprintsess Kaja ja tema vapraid kaasvõitlejaid, kes tegelevad meil eelarve kummuli ajamise, sõnavabaduse piiramise ja kõikide muude asjadega, sellepärast et Euroopas on sõda. Samal ajal seesama suurepäraselt sõltumatu ja suurepäraselt vaba ja suurepäraselt erapooletu meedia sõimab iga päev mõõdutundetult peamist opositsioonierakonda, tema liikmeid, keeldub avaldamast nende liikmete artikleid ja ehitab üles mingit narratiiviloomet sellest, missugused hirmsad Kremli trollid ja agendid on Eesti rahvuslased. Eks ikka sellesama võimu tellimusel maksumaksja raha abil. Kuidas aitab see nüüd Eesti inimesi, kellel pole raha, et osta kuu lõpus süüa? Kuidas aitab see Eesti inimesi, kellel pole raha, et osta oma autosse kütust, et minna tööle või viia oma lapsi kooli? Kuidas aitab see maksumuudatus, mis mis tekitab eelarvesse miinust, Eesti inimesi, kellel pole raha, et osta uusi riideid? Meil on olnud Reformierakond, kes on aastakümneid rääkinud, et maksualandusi ei tohi teha ja tarbimismakse ei tohi alandada ja maksuerisusi ei tohi teha, nüüd aga tulevad nad uue maksuerisusega, teevad uue maksukoridori spetsiifiliselt kahele meediagrupile, andes neile spetsiifiliselt miljoneid. Sisuliselt, kallid sõbrad, ostate te endale meediakajastust maksumaksja rahaga, kusjuures see maksumaksja raha on võlgu võetud. Kogu lisaeelarve on miinus, mis võetakse võlgu. Milline suurepärane riik meil lihtsalt on! Milline suurepärane! Ma loodan, Jürgen, et sina ka oled uhke selle üle. Aitäh!

Ma soovin protseduuriliselt küsida nii teie kui ka teie kolleegi kohta, kes puldist lahkus, Martin Helme kohta. Te mõlemad olete täna, tema mitu korda, kasutanud sõna "spiiker"? Minu arust see on selline põhimõtteline nihe, kui me [seda kasutame], ja üldse ka Martin Helme fraktsioon armastab seda. Kas me lepime omavahel kokku, et me võtame selle võõrsõna, mis üldiselt tähendab natuke teist asja, kasutusele või lepime kokku, et jääme eestikeelse termini juurde? Mis te arvate sellest? See on minu arust kultuuri küsimus siin saalis. Kui võtta kodu- ja töökorra seadus, millest me lähtuma peame, siis kodu- ja töökorra seadus räägib Riigikogu aseesimehest

Härra Grünthal, kas me hakkame nüüd selle üle debatti pidama? Ma väga loodan, et me saame sisulise tööga edasi minna ja mitte vaielda selle üle, kas on asespiiker, Riigikogu aseesimees või istungi juhataja. Ma arvan, et see ei ole sisuline debatt praegu. Härra Grünthal!

Riigikogu liikmete hulgast valitud eesistuja. Seega ei maksaks Jürgenil pahandada selle üle, et siin kasutatakse täiesti legitiimset sõna. Ja ma arvan, et see tema märkus ei ole antud kontekstis absoluutselt asjakohane. Aa, Oh jah, vanasti öeldi selle peale, et võta pits ja pea aru. Aga ma ei tea, kas Grünthal ja Ligi saavad omavahel kuidagi selle probleemi lahendatud. Minu jaoks ei ole tegemist protseduurilise probleemiga. Ma tahaksin hea meelega sisuga edasi minna, aga härra Ligil on näpp püsti. Nii et palun! Ma siiski arvan, et me võiksime kokku leppida eestikeelses terminis ja mitte omavahel sel teemal jageleda. Siin ei ole juttu Siin ei ole juttu erakondlikust ega mingisugusest muust rivaliteedist, vaid sellest, et me ilmselt teistsuguses kontekstis ja ka teistsuguse funktsiooniga ametimehe nime ei toortõlgiks, ei võtaks toorsõnana siia. See ei ole kuidagi erakondlik ega isiklik rivaliteet. Ma teen ettepaneku, et jääme selle juurde. Eesti

minna ja võtta üks pits? Ei. Ma ütlesin, et vanarahvas ütles niimoodi. Vanasti öeldi niimoodi, aga mina ei kutsunud teid kindlasti üles pitsi Läheme nüüd edasi päevakorraga. Läbirääkimised oleme ammendanud, juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 607 ...

Ja kuna ma teisi ettepanekuid ei näe, siis on eelnõu 607 esimene lugemine lõpetatud ja määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 11. mai kell 15. Nii, läheme edasi neljanda päevakorrapunktiga, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu 608 esimene lugemine. Aga enne, kui ma kutsun rahandusministri siia kõnetooli, on Helle-Moonika Helmel protseduuriline küsimus, ma saan aru. Lugupeetud asespiiker! Et me saaksime sisulise tööga päriselt ka edasi minna, kuna meil on täna erakorraline istung või täiendav istung, siis et et ma saaks teada, et meil on sisuliseks tööks ka kvoorum olemas, siis ma Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni aseesimehena palun teha kohaloleku kontrolli. Tänan selle üleskutse eest, aga Riigikogu kodu‑ ja töökord ei näe seda võimalust ette. Kohaloleku kontrolli on võimalik taotleda enne hääletust. Jah, see kunagi tõepoolest nii oli, aga need ajad on möödas. Tark Riigikogu on teinud väikese muudatuse kodu‑ ja töökorda ja seda täiendaval istungil nii-öelda suvalisel ajahetkel enam nõuda ei saa. No vot, tasub olla kursis, kuidas seadust muudetakse. Võtke palun kodukord ette ja lugege läbi, saate teada. Nii, palun nüüd kõnetooli rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse. Härra Grünthal, teil on protseduuriline küsimus. Ma loodan, et mitte sel teemal. Ei, ma spiikrist seekord rääkima ei hakka. Küsimus on selles, et te viitasite sellele,

"Riigikogu täiendaval istungil ning erakorralisel istungjärgul on Riigikogu otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Riigikogu koosseisust." Ja järgmine paragrahv, § 77 sätestab ära ka Riigikogu liikmete kohaloleku kontrolli. Kuna eelmine norm puudutas otsustusvõimelisust, siis tehaksegi § 77 lõike 1 alusel kindlaks, kas Riigikogu on otsustusvõimeline, ja seda tehakse liikmete kohaloleku kontrolliga. Selle kohaloleku kontrolli kohta ei ole öeldud, et seda tehakse ainult enne hääletamist. Küsimus on otsustusvõimelisuses. Ehk siis, ütleme, see hõlmab ka seda, kas Riigikogu liikmed on saalis, et nad saaksid langetada otsuseid selle informatsiooni põhjal, mida siin arutatakse. Otsustusvõimelisus ei seondu ainult hääletamisega, vaid ka sellega, kui palju on isikuid siin saalis, milleks on vaja vähemalt 51 inimese kohalolek. Ei, Härra Grünthal, seaduse lugemine kergendab seadusest arusaamist kindlasti. Ja tuleb lugeda ka § 77 lõiget 3, mis ütleb, millal on täiendav kohaloleku kontroll. Härra Helme, kui ta täiendava istungi avas, juhtis sellele muuseas tähelepanu, millal saab kohaloleku kontrolli nõuda. Täpselt sellise lause ta ütles, et kui on hääletus. Näiteks kui te oleksite taotlenud eelmise eelnõu tagasilükkamist, siis enne sellist hääletust oleks saanud taotleda kohaloleku kontrolli. Härra Grünthal, ma loodan, et me ei hakka juriidilist debatti siin pidama. See tõepoolest on niimoodi, palun mõistke. Nii, palun! Aitäh! Kuna te viitasite siin kolmandale lõikele, siis Riigikogu täiendava istungi ajal kontrollitakse kohalolekut ka enne muud hääletust. Ka enne! Ehk siis ütleme, kui mõni Riigikogu liige kohaloleku kontrolli nõuab, siis see ikkagi eeldaks seda, et kontrolli saab teostada põhimõtteliselt ka enne.

ütleb, et kohalolekut kontrollitakse istungi alguses. Ja § 77 lõige 3 ütleb, et muul ajal kontrollitakse seda siis, kui on hääletus. Punkt. Tänan! Kas härra Ernitsal on vale nupp või on teil kogemata näpp läinud juba küsimuse peale? See on ka okei, kui te juba registreerite küsimuseks. Nii, ma palun kõnetooli rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse.

Riigikogu aseesimees! Head Riigikogu liikmed! 2022. aasta lisaeelarvet on vaja ühel põhjusel. Iseseisvuse taastanud Eesti on praegu silmitsi kõige tõsisema julgeolekukriisiga. 70 päeva tagasi alustas Venemaa Ukraina vastu uut täiemahulist sõjalist kallaletungi. Me teame, et Eestile ei ole praegu otsest sõjalist ohtu, aga me teame ka, et Euroopa seisab vastakuti sõgeda vastasega.Me peame oma julgeoleku, rahvusliku julgeoleku tugevdamiseks tegema kõik, mis selleks vajalik on. Peame praegusel keerulisel ajal hoidma fookust ja suutma kõrvale jätta ahvatluse vahetu julgeoleku tugevdamisele keskenduvat lisaeelarvet oluliselt laiemaks venitada. Mida kindlamalt ja täpsemalt me praegu fookust julgeolekul hoida suudame, seda kiiremini me praegustest oludest välja jõuame. Pean Pean ütlema, et ma mõistan neid, kes näevad praegu teie ees arutelule tulevas lisaeelarves ühte võimalust proovida lahendada kõiki lahendamist ootavaid probleeme ja muresid. Aga kuidas ka ei tahaks, sõjaaja lisaeelarve ei ole paraku õige aeg ega õige koht selleks. Me tuleme kindlasti muudele muredele lahenduse otsimise juurde tagasi varasügisel riigi eelarvestrateegiat tehes, kui selleks ajaks loodetavasti on sõjaudu veidi hajunud ja vaade tulevikku ka täpsem. Esitasime valitsuse poolt parlamendile lisaeelarve eelnõu, milles palume heaks kiita kolme olulise kava rahastamise otsused. Kõik need kolm kava on seotud vältimatu ja ajakriitilise vajadusega tasandada Ukraina vastu peetava sõja Eestisse jõudvaid mõjusid. kolm kava on: esiteks, laiapindse julgeoleku ja vastupanuvõime suurendamise kava; teiseks, energiajulgeoleku tugevdamise sammud; ja kolmandaks, Eestisse Putini tapamasina eest varju jõudnud sõjapõgenikega seotud otsused. Ma olen juba kuulnud ka neid küsimusi, et aga mida see lisaeelarve ikkagi meie inimestele annab. See annab kõige olulisema: tugevama julgeoleku. Euroopas lahti rulluvad arengud näitavad väga valusalt, et kui seda ei oleks, siis ei oleks meil tegelikult midagi. Esmaspäeval lisaeelarve üleandmisel kuulsime ka osatusi, et noh, kas nüüd lõpuks võtab Eesti korralikult laenu. Laenuvõtmise teema puhul tuleb panna esmalt asjad pea pealt jalgade peale. Meie eesmärk ei ole kunagi olnud ega ole ka praegu laenamine iseenesest. See eesmärk on rahvusliku julgeoleku tugevdamine ja me kasutame selleks kõiki võimalusi. Kui vaja, kasutame ka laenu. Muidugi oleks parem, kui meil ei oleks sellist olukorda praegu või kui meil oleks praegu kasutada headel aegadel kõrvale pandud reservid, kui me ei peaks samaaegselt sõja mõjudega maadlema juba varasemalt puudujäägis eelarvega, aga meil ei ole seda võimalust praegu. Meile ei ole pärandatud ülejäägis eelarvet, vaid juba tervisekriisieelsetel aastatel, majanduskasvu aastatel miinusesse lastud eelarve. Eelmise, 2021. aastaga vähendasime COVID-i kriisist hoolimata meile pärandatud valitsussektori puudujääki rohkem kui poole võrra. Sel aastal teeb Putini sõda oma töö ja riigi rahaasjade uuesti päris korda saamine võib aeglustuda. Aga see siht ja suund püsib ka praegu. Ilma Putini alustatud Ukraina vastu peetava sõjata oleks Eesti ajakriitiline vajadus oma julgeolekusse investeerida sel aastal 1,6 miljardi euro võrra väiksem. See tähendaks 1,6 miljardi võrra väiksemat eelarve mõju. Aga sõda on. Ja erinevalt heade aegade mugavuspuudujäägist on praegu ajakriitiline vajadus rahastus meie julgeolekule tagada. Head Riigikogu liikmed! Teie ees olev lisaeelarve jaguneb kolmeks suhteliselt võrdseks osaks: Eesti laiapindse julgeoleku ja vastupanuvõime suurendamiseks 255,6 miljonit eurot, energiajulgeoleku tugevdamiseks 257,3 miljonit eurot ja sõja eest varju tulnud inimestega seonduv 242,7 miljonit eurot. Kõigist nendest kolmest pisut põhjalikumalt. Esmalt, laiapindne julgeolek. Nagu öeldud, kasutame kõiki võimalusi Eesti julgeoleku tugevdamiseks. Meie julgeoleku vahetul tagamisel on kandev roll kollektiivkaitsel, mis tähendab, et ükski riik ei pea ise üksi omama kogu võimekust, vaid kaitse tagatakse kollektiivselt, koos liitlastega. Eesti kaitse on osa NATO plaanidest ja NATO kollektiivkaitse tugevdamise nimel käivad ka praegu iga päev tõsised pingutused. Kollektiivkaitset toetab juba aasta esimestel kuudel, õigupoolest juba enne seda, kui uus agressioon Ukrainas algas, valitsuse antud põhimõtteline heakskiit kavale panustada Eesti laiapindse riigikaitse tugevdamisse järgmiste aastate jooksul täiendavalt üle 800 miljoni euro. See on ajaloolise mastaabiga kava. Sõjalise kaitse tugevdamise pakett, millele viitasin, pandi kokku Kaitseväe juhataja sõjalisel nõuandel ja selle alusel hangitav relvastus peab tooma võimalikult kiire Eesti sõjalise võimekuse Kuidas? Mõned näited. Eesti ostab lühimaa õhutõrje tugevdamiseks laskeseadmeid ja rakette, muu hulgas Stingereid. Tankitõrje tugevdamiseks hangime Javeline ja EuroSpike laskeseadmeid. Aga täiendame korralikult ka moonavarusid. Koos Balti riikidega hangime mitmikraketiheitja süsteemi. Ka liitlaste vastuvõtmisega seotud taristu saab täiendust, et oleks võimekus Eestis võõrustada diviisi jagu liitlaste üksusi. Täiendav tugi läheb eelseisvatel aastatel ka Kaitseliidule, kelle panus maakaitsesse tõuseb 20 000 kaitsjani. Lisaeelarvesse jõuab kõigest sellest esimene osa. Lisaks, Siseministeerium investeerib laiapindsesse riigikaitsesse miljoneid eurosid. Oleme neid otsuseid tehes juba tuginenud Ukrainas toimuva kohta tehtud järeldustele. Kui varasemalt ei ole elanikkonnakaitse ülemäära suurt poliitilist tuge leidnud, siis nüüd investeerime näiteks 4 miljonit eurot ohuteavitussüsteemide ja õhusireenide paigalduseks. 16 suuremas linnas luuakse ohuteavitussüsteem. Enam kui 3 miljoni euro eest parandame evakuatsioonivarusid, mis tähendab varude täiendamist alates tekkidest kuni generaatorite, telklaagrite ja voodikohtadeni. Veidi üle 11 miljoni euro suuname kontrolli tugevdamiseks idapiiril. See puudutab nii patrullide tihendamist kui ka näiteks täiendavat võimalikku koostööd Kaitseliiduga. Oluline osa laiapindsest julgeolekust on seotud inimeste toimetulekuga. Keeruline aasta puudutab kõige vahetumalt peresid, kus sissetulek on napp. Neile täiendava turvavõrgu pakkumiseks tõstame toimetulekutoetuse piiri 33%, 50 euro võrra kuus. Kuine toimetulekutoetus tõuseb 200 euroni täiskasvanu puhul ja 240 euroni lapse puhul. Lisaeelarvest võtab see kokku 28 miljonit eurot. Nüüd energiajulgeolekust. Me kõik oleme viimastel aastatel uuesti näinud, kuidas Venemaa ei kõhkle hetkekski enda kontrolli all olevaid energiakandjaid kasutamast poliitilise relvana. Selle relva äravõtmiseks tuleb Vene energiaallikatest täielikult vabaneda. Teie ees olev lisaeelarve annab vahendid Eesti täielikuks lahtisidumiseks Venemaa gaasist. Kuni 170 miljoni euro eest moodustatakse Eesti gaasivaru, mille puhul on valitsus seadnud tingimuse, et seda ei tohi moodustada Venemaa gaasist. Kuni 30 miljonit eurot panustatakse LNG-võimekuse loomisesse. Sugugi mitte vähem oluline ei ole investeerimine energiasäästu, investeerimine väikelahendustesse. Me suuname energiasäästu ja taastuvenergia väikelahenduste investeeringutesse täiendavalt Praegune kriis, ka kõrgete energiahindade periood kindlasti on kõigile uuesti meelde tuletanud, miks on kõige odavam energia säästetud ja kasutamata jäänud energia. Hindade subsideerimise asemel on pikaajaline lahendus seotud just investeeringutega ja lisaeelarve sellesse panustab. Ka suuname väiketootjate ehk eelkõige kodumajapidamiste võrku ühendamiseks täiendavalt 8 miljonit eurot. Ka see on olnud üks pudelikael, mis on piduriks olnud, nii et ka seda proovime ja soovime lisaeelarvega leevendada. Kolmandaks, sõja eest varju otsivate põgenikega seonduv. Ukraina sõjapõgenikega seotud vajadused sisaldavad vältimatuid kulutusi nende vastuvõtmisel, näiteks esmane majutus või ka söögikulu, hädavajalik arstiabi, samuti tuge kohalikele omavalitsustele sõjapõgenikega seotud esmase abi andmisel. Teine väga oluline osa on siin kindlasti seotud meie Eesti haridussüsteemi tugevdamisega. Me oleme Ukrainale lubanud, et me võimaldame nende lastel Eestis varjul olemise ajal haridusteed jätkata kõikidel haridusastmetel. Selleks tugevdame Eesti haridussüsteemi 77 miljoni euroga, sealhulgas eesti keele õpet nii alushariduses kui ka üldhariduses. Täna toimuva lisaeelarve arutelu ajaks on Eestisse jõudnud ja jäänud pakku üle 35 000 sõjapõgeniku. Riigipoolset majutust vajab neist praegu umbes 4400. Väga suur osa sõjapõgenikest on omal käel ja ka kohaliku ukraina kogukonna toel leidnud ise endale öömaja ilma riigi eriabi selleks vajamata. Suureks toeks on olnud Eesti inimeste, aga ka meie tööandjate ja kodanikuühiskonna lahkus ja abivalmidus, mis kogu selle julmuse eest põgenevate Ukraina inimeste Eestis hakkamasaamist kindlasti on lihtsustanud. Nii et lisaeelarvega jääb meil üle kavandada sõjapõgenike esmaste vajaduste ja rahvusvahelise kaitsega seonduva riigipoolne katmine. Austatud parlament! Aeg on erakorraline ja see nõuab meilt erakorralisi lahendusi, mida lisaeelarve oma loomult on. Me peame tegema oma julgeoleku tugevdamiseks need vajalikud otsused, et me nende tegematajätmist ei peaks ühelgi hilisemal hetkel kahetsema. Ma olen parlamendile väga tänulik selle eest, et teil oli valmisolek lisaeelarvet arutada tavapärasest kiiremas tempos. Ma loodan asjalikku arutelu ja hea meelega vastan kõigile teie küsimustele. Aitäh! Ja neid on. Peeter Ernits alustab. Palun!

on umbes 30 eurot, see tähendab 3300 kassi ja koera vaktsineerimist. Samas oli Ukrainas eelmisel aastal 153 koera marutaudis ja 146 kassi.

kassiliiva ja krõbuskeid osta, nagu te viitate. Ja need numbrid on tuletatud ikkagi esimeste nädalate trendist. Maaeluministeerium on seda hinnanud selle järgi, [kui palju] Eestisse jõudnud põgenikel oma

Martin Helme, palun! Aitäh! No ma kuulasin seda nutulaulu, et eelmine valitsus ei jätnud teile reserve ja selle tõttu tuleb praegu miinust kulutada, aga sellest hoolimata te olete väga vapralt vähendanud eelmise valitsuse jäetud miinust poole võrra. Teie jutt sellest miinuse vähendamisest on lihtsalt jamps, sellepärast et see miinus polnudki kunagi nii suur, nagu te seda siin reklaamisite. Aga las ta olla. Ma muide lihtsalt aitan teid natuke rahandusministrina: reservide kasutamine on ka defitsiit, eelarvedefitsiit.Aga te räägite kogu aeg rahvusliku julgeoleku tagamise eelarvest ja sõjaaja lisaeelarvest ja sellest, et see on julgeoleku eelarve ja sõja tagajärgedega tegelev eelarve. Teate, ma olen nokkinud neid numbreid siin natukene ja neid natukene isegi teile siin täna mõne teise eelnõuga seoses pakkunud. Aga öelge nüüd meile hästi ilusti: kui palju siis on riigikaitseks konkreetses eelarves raha määratud ja kui palju sisejulgeolekuks? Aitäh! Aitäh! Mis puudutab seda miinust, millele te viitate ja ütlete, et see polnudki kunagi nii suur, siis need numbrid on võetud teie enda esitatud eelarvest. Kui seal olid valed numbrid sees, siis on sellest muidugi väga kahju, aga sealt need pärinevad. Reservide kasutamine loomulikult on puudujääk, aga viide oli sellele, kas sellisel juhul oleks vaja laenu võtta või miks me laenu võtame. Kui oleksid reservid, mis rasketest aegadest aitaksid läbi, siis kindlasti oleks võimalik laenukoormust vähem kasvatada. See oli see viide. Nüüd, kui palju on selles eelnõus ... Te ilmselt mõtlesite sõjalist kaitset, selle kohta see küsimus oli? Me Me selle aasta jaanuarikuus otsustasime täiendava paketi,

on hangetes või juba saabumas, nende hulgas on meremiinid, laevatõrjeraketid, ühekordsed keskmaa tankitõrjeraketid, uue põlvkonna tankitõrje granaadiheitjad. Järgmise nelja aasta olulised võimearendused on laskemoona laovarude suurendamine, nagu öeldud, mitmikraketiheitja süsteem, 2. jalaväebrigaadi soomustamine ja nii edasi. Lisaeelarvesse jõuab sellest kõik see, mida on võimalik sel aastal täiendavalt Kui meil oli varasemalt selle aasta kaitsekulutuste tase juba üle 700 miljoni euro, siis sel aastal üle 720 miljoni. Lisaeelarves, nagu ka rahanduskomisjon seda eraldi käsitles, on täiendavalt otseselt relvastuse või moona hankimiseks 8 miljonit ja lisanduvad ka vajalikud täiendavad investeeringud meie liitlaste kohalolu suurendamiseks Eestis. Seda on 7 miljonit. Ja loomulikult ma tean, mis selle küsimuse taust on: et miks lisaeelarves ei ole raha rohkem, miks on seda Taust on see, et nagu öeldud, sellest otsustatud 300‑miljonilisest pluss sellele hiljem lisandunud veel 500-miljonilisest ajaloolise mastaabiga paketist on võimalik lisaeelarvesse lisada need kulutused, mille puhul reaalselt hangitav kaup jõuab sel aastal Eestisse. Praeguseks on on hankesse mindud ja lepingutega kaetud sisuliselt kogu jaanuaris otsustatu. Aga nagu te teate, kaitsevaldkonna hanked on sellised, mille puhul kohalejõudmine ei käi mitte paari kuuga. Ent kõik see, mis oli võimalik sel aastal täiendavalt lisada, on lisaeelarvesse lisatud. Anti Poolamets, palun! Aitäh, juhataja! Austatud ettekandja! Ma loen just Kaitseministeeriumi valitsemisala kohta seletuskirjast ja näen, et sõjalise kaitsevõime tugevdamiseks suunatakse 7,45 miljonit eurot. Hea küll, me võime ka eelmise valitsuse eelarvetest rääkida, aga räägiks praegu just sellest, mis teil siin kirjas on. Igal juhul proportsiooni mõttes oli see mulle suur ehmatus, kui ma vaatasin, et sõjapõgenike tervisekuludeks on 20 miljonit. Kah vajalik, aga proportsioon nagu ei klapi. Te räägite kogu aeg pateetiliselt sõjaaja eelarvest. See ei klapi. eraldame sellisteks tavalisteks toiminguteks, mis on küll teistpidi erakorralised, aga meditsiiniline läbivaatus ja mis seal oli, 20 miljonit ja sõjaliseks [otstarbeks] 7,45 [miljonit] – see proportsioon on paigast ära. Kuidas te seda seletate? Aitäh,

Ja kui te ütlete, et midagi on paigast ära, siis on küll paigast ära. Paigast ära on see, et kas teie viidatud tervise läbivaatuseks vajalikku raha üldse on vaja kulutada ja kasutada.

veel täiendavad lisaeelarved, kui siia vahendid jõuavad, või mismoodi eelarves hakkavad kajastuma need valitsuse otsused? Üks konkreetne küsimus puudutab aga meediapoliitikat, mis on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas. Milleks see raha läheb? Ja ma enne unustasin tänada. Ma arvan, et see, mida valitsus on teinud, eraldades vahendeid venekeelse meedia jaoks, on olnud igati õige ja mõistlik. Aitäh! Siin nüüd oli mitu küsimust. Kõigepealt, mismoodi eelarvetehniliselt või, ütleme, eelarveseaduse kohaselt käib Kõigepealt, kaitsevaldkond on üks nendest valdkondadest, kus tehakse pikaajalisi otsuseid. Seda on tehtud alati, ka siis, kui teie tänane kolleeg oli kaitseminister. Ja see tähendab, et see kajastub riigi eelarvestrateegias. Iga konkreetse aasta kohta võetavatele kohustustele saab heakskiidu anda parlament, ja ainult parlament. Ja see kinnitatakse iga-aastase eelarvega.

See nii on, et seda on võimalik ikkagi praeguse seisuga üsna täpselt prognoosida, mis selle aastanumbri sees veel kohale jõuab. Ja kuna meil on Riigikogu saali Riigikogu saali poolt paljukiidetud tekkepõhine eelarve arvestus, siis see tähendab seda, et kui see relvastus ja moon tõepoolest kohale jõuab, siis selle aastanumbri sees peab ta olema eelarves kajastatud. Seetõttu on see sel aastal nii. Oli üks küsimus veel ja see puudutas meediapoliitikat. Tõenäoliselt on see küsimus konkreetse rea kohta ja kui te viitaksite, siis oleks võib-olla lihtsam vastata. Aga tõenäoliselt on see Kultuuriministeeriumi kaudu ERR-ile suunatud kübervõimekuse tugevdamiseks mõeldud

vastupanuvõime tugevdamine ja sellele lisandub täiendav toetus. See on ERR-ile mõeldud täiendav toetus. Kui see

küll pikalt seletasite, miks see nii on, miks see ainult 15 miljonit on, aga üks põhjus on kindlasti ka see, et valitsus on venitanud selle eelarve toomisega ja ei ole andnud võimalusi pädevatel

Aitäh! Eesti oli üks nendest riikidest, kes langetas otsused oma julgeoleku tugevdamise kohta juba jaanuaris, enne seda, kui sõda Ukrainas sellise hoo sisse sai ja kui Putini tapamasin seal sellisel kujul käivitus. See, et me selle otsuse tegime juba jaanuaris ja otsustasime üle 300 miljoni täiendavalt meie julgeolekusse panustada, tähendas seda, et meil oli võimalik sedavõrd kiiresti korraldada hanked, sedavõrd kiiresti teha lepingud, tänu millele meie julgeoleku tugevdamine on võimalik oluliselt kiiremini, kui oleks olnud juhul, kui me selle otsuse oleksime teinud kolm kuni neli kuud hiljem.Lisaks hiljem.Lisaks sellele, kui jaanuarikuine rohkem kui 300 miljoni euro suurune tugevduspakett otsustati, oli oli meil valitsuse poolt võimalik ja põhjus täiendavalt laiapindsesse riigikaitsesse suunata üle 500 miljoni euro, mis lisandub sellele 320 miljonile.Need kõik, nagu ma ütlesin, on oma mastaabilt absoluutselt ajaloolised otsused. Me jõuame oma kaitsekulutustega järgmise paari aasta jooksul 2,9%‑ni SKP‑st. See näitab seda, kui tõsiselt praegust olukorda võtta tuleb, ja see tõepoolest on praegu vältimatu kulutus, vajalik kulutus. Veel kord: tänu sellele, et me need otsused tegime ära jaanuaris, on võimalus meil oma julgeolekut tugevdada oluliselt kiiremini, kui see muidu võimalik oleks. Vastavalt sellele, kuidas nende tehtud otsustega hangitava moona, hangitava relvastuse, tehtavate investeeringute reaalsed maksed kätte jõuavad, saavad need kajastuma ka meie ettepanekuna riigieelarves või siis lisaeelarves. Nii et kogu asja eesmärk on olnud võimalikult kiiresti meie sõjalist valmisolekut tugevdada. See, nagu ma ütlesin, on kokku pandud Kaitseväe juhataja sõjalisele nõuandele tuginedes. Kõik see, mis juba eelarves sisaldunud 750 miljonile on võimalik sel aastal lisada, on lisaeelarvesse kirja saanud ja lisaeelarves teie ees. Aga veel kord: see on kiireim võimalik viis ja selle ajakava suuresti dikteerivad suured rahvusvahelised hanked ja see, millal reaalselt on võimalik

aeg käib läbi see, et kõik hinnatõusud ja kogu see olukord, milles me oleme, on tingitud sõjast. Päris õige ei ole nii aga väita, sest tegelikult energiakandjate hinna tõusud olid juba enne sõja algust väga tugevad kogu Euroopas ja need on tingitud ikkagi Euroopa Liidu CO2-kvoodi poliitikast.Aga

arutelu uue põlevkivil töötava energiaploki rajamise üle. Minu arust on see ainuõige tee praegu, et Eestile tagada energiajulgeolek. See on meie oma maavara, meil on olemas seeknowhow, teadmine.

peavad eelkõige tegelema oma sisemiste pingetega. Loodetakse, et selle võrra vähem jääb võimalust pöörata tähelepanu sellele, mis õuduseid paneb Venemaa toime Ukrainas. See soov on selle taga, et energiahindu hakati üles kruttima juba oluliselt varem, kui reaalne konventsionaalne sõjategevus Ukrainas lahti läks. See on olnud relv, mida Venemaa kõhklemata kasutab. Ja ainus viis sellest päriselt üle olla on Venemaalt need relvad ära võtta. Seda saab teha majanduslikke hoobasid kasutades. Seda saab teha sel viisil, et me asendame oma energiaportfellis – ja nüüd ma räägin laiemalt lääneriikide energiaportfellist Venemaa energiaallikad alternatiivsete allikatega. Ja seda on tegema hakatud. See on asi, mille eest tegelikult Eesti on varem aastaid hoiatanud. Loodame, et see tempo nüüd saab olema piisavalt kiire, et me sellest Euroopas laiemalt võimalikult kiiresti vabaneme. Te viitasite ka tuumaenergia reale reale või tuumaenergia osale, mis on lisaeelarvesse lisandunud. Ma pean seda tegelikult väga oluliseks asjaks lisaeelarves, hoolimata sellest, et see summa lisaeelarves ei ole võib-olla nii märkimisväärne kui mõni teine rida. Aga ma pean seda oluliseks seetõttu, et kui tõesti varem oli plaan see lõpparuanne, mille alusel me saaksime langetada otsuse, kas millal ja milline tuumajaam Eestis rajada, me saame teha alles 2024. aastal, siis nüüd me oleme selle ikkagi oluliselt varasemaks toonud. Meil on soov selle aasta jooksul saada kätte esimene vahearuanne, mille

millised saavad olema või peaksid olema riigi kohustused. Kindlasti on üks väga oluline küsimus seotud tuumajäätmete käitlemisega: kuidas seda oleks võimalik Eestis lahendada, milliseid seadusi meil selleks vaja muuta on, milliseid võimekusi arendada. Milline on meil üldse praegu olemasolevate töötajate seis ka riigisektoris? Kuidas seda täiendavalt ja kiiresti arendada, millistes ametites konkreetselt? See kõik peaks olema sellessamas esimeses vahearuandes olemas. Ja 2023. aastal ehk järgmisel aastal peab olema võimalik teha põhimõtteline lõppotsus selle kohta, kuidas me tuumaenergia arendamisega Eestis edasi läheme. See on asi, millega meil ei ole lihtsalt võimalik praegu kauem venitada, see eeldab kiirendatud tempos toimetamist. Aga usun, et meie professionaalid

teil on äärmiselt ebaadekvaatne ettekujutus maailma poliitikast ja maailma jõuvahekordadest. 80% maailma elanikest elab riikides, mis ei ole ühinenud Venemaa-vastaste sanktsioonidega. Seda on teinud ainult Euroopa riigid, Ameerika Ühendriigid ja mõned Ameerika ja Euroopa liitlasriigid. See on absoluutne vähemus riikidest. See tähendab seda, et õppige natukene laiemalt vaatama, mis maailmas toimub. See on niisugune väike kommentaar.Aga ma tahan küsida kaitsevõime ja kaitsekulutuste kohta. Ka siin ei ole teil tegelikult mitte mingit adekvaatset ettekujutust. Ainuüksi arvestatava keskmaa õhutõrje muretsemine maksab kuskil 300 miljonit, üks jalaväe toetusmasin – uus, korralik, mitte mingisugune vana Vene romu –, maksab kuskil 7 miljonit. Mida me selle 7,5 miljoni eest, mis on praegu lisaeelarves riigikaitsele, teie arvates saame, nii et see kvalitatiivselt tõstab meie kaitsevõimet? Aitäh! Aitäh! See viide sanktsioonide kontekstis jäi natukene segaseks. Et meie regioonis, meie kodupiirkonnas on tegu erakordselt tõsise olukorraga – ma eeldan, et selles ei ole meil eriarvamust. Ja see, et sanktsioonid peavad olema sihitud nii, et nad päriselt mõjuksid, aitaksid piirata Vene sõjamasina rahastamist, on poliitika, millele me oleme otsinud toetust rahvusvaheliselt, oleme otsinud toetust Euroopa Liidus. Teisiti ei saagi olla. Nüüd, mis puudutab lisaeelarves sisalduvat Kaitseministeeriumi täiendavat rahastamist, siis eelkõige tankitõrje on see, mida selle raha eest on võimalik sel aastal hankida, mida hangeteni jõudnud otsustena on võimalik sel aastal lisaeelarvesse lisada. Keskmaa õhutõrje kohta oleme samamoodi otsuse teinud, et juulikuuks Kaitseministeerium esitab konkreetsed hankekavad. Ja kui me arutame ja paneme sügisel kokku riigi eelarvestrateegiat, siis on võimalik

kõigepealt soovitan uskuda teile alluva ettevõtte, Eesti Energia juhtkonda. Siis te saate teada, miks elektri hind sügisel tõusis.

on vanglate varustuse ja toimepidevuse, sealhulgas turvalisuse jaoks. Kas meil on hirm, et meile tuleb Ukrainast selliseid inimesi, et me peame vanglaid tugevdama? Sinna on lausa relvastust vaja juurde osta 2,64 miljoni eest. Milleks selline kulutus? Ja siin kõrval on teine: valimiste infosüsteemide tõhusamaks arendamine, järjekordsed miljonid. Kuidas see praeguse sõjaolukorraga seotud on? Aitäh! See on seotud otseselt sellega, et on vajadus tugevdada või parandada olemasolevate süsteemide võimekust küberrünnakutele vastu pidada.

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Te olete nimetanud seda lisaeelarvet julgeoleku tagamise ja sõjaeelarveks. Aga millegipärast ma näen siin selliseid kuluridasid, et Vabariigi Presidendi Kantseleile on eraldatud pool miljonit

viia? Aitäh! Hea meelega seletan. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on see, kellel on tervikpilt küberohtudest, küberriskidest erinevates valitsemisalades. Ja nii nagu varasemalt, on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium see, kes nende riskide maandamiseks ja vajalike investeeringute tegemiseks ettepanekud teeb. konkreetsed küsimused, mida te küsisite – [need kuluread] on seotud just nimelt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tehtud ettepanekuga selleks, et küberturvalisust kiireloomuliselt tõsta. Ja kuna see oskusteave ja selle teema valdamine on tõepoolest kõige parem Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, kes on selle üsna põhjalikult läbi töötanud, siis ongi nende ettepanek seda investeeringut täiendavalt rahastada. Aitäh!

Ma püüan mõista, kas te teete nalja või üritate Eesti inimesi mõnitada. Palun seletage siit Riigikogu kõnetoolist Eesti rahvale, kuidas aitab raskel ajal hädas olevaid inimesi see 4-eurone toetus, kui hinnad on tõusnud 19%. Kuidas? Aitäh, Ma ei tea, mis 4-eurosest toetusest te räägite. Aga lisaeelarves sisaldub ettepanek, mis on seotud otseselt toimetulekuga, mille pärast minul ausalt öeldes on sel aastal küll väga suur mure. Esiteks on

Putin on otsustanud Ukrainale kallale minna, meil aga makstakse selle eest kõrgemate hindade näol. See kindlasti paneb osa peresid väga keerulisse seisu. Selleks, et seda keerulist seisu leevendada, tõstame kuist toimetulekutoetust selliselt, et igakuine toimetulekutoetuse piir tõuseb 33% ehk siis 150 eurolt täiskasvanu kohta 200 euroni ja lapse puhul kasvab 180 eurolt 240 euroni. See paraku puudutab sel aastal rohkemaid peresid kui veel aasta alguses. See on igal kuul, ma arvan, väga oluline tugi. Ma tean, et ka sotsiaaldemokraatide fraktsioon on selle ettepaneku varasemalt esitanud – sama ettepaneku, mille esitas ka minister Signe Riisalo. Ma usun, et see on asi, mida tasub toetada küll. See tõepoolest aitab neid peresid, kellel on sel aastal muidu väga raske. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Lugupeetud minister! Eelmine küsimus [puudutas] 100 000 eurot Ukraina põgenikpenidele, 3000-le umbes. Marutõve vastu vaktsineerimise puhul on selge, keda eelistatakse, kuna enamik meie penisid ei ole vaktsineeritud. Aga nüüd võtame toimetulekutoetused: 28,57 miljonit, seejuures 10 275‑le Ukraina leibkonnale 22,24 miljonit ja 11 559‑le Eesti leibkonnale 6,34 miljonit. Kust selline ebavõrdsus, samasugune nagu põgenikpenide ja -kassidega. Miks? Aitäh! Eelarves, mis on selle aasta põhieelarve, on meil toimetulekutoetuseks juba raha ette nähtud. See on arvestusega, et toimetulekutoetuse piir on 150 eurot. Lisaeelarvega teeme ettepaneku nüüd seda piiri tõsta, tõsta toimetulekutoetus täiskasvanu kohta 200 euroni. See tähendab, et nende perede jaoks, kes on juba praegu toimetulekutoetuse saajad, saajad, on suurem osa sellest summast või suurem osa rahast, mis toimetulekutoetuse maksmiseks kulub, juba põhieelarves arvestatud. Seetõttu nende jaoks

240-ni. Ja mis puudutab täiendavalt lisanduvaid peresid, kellega me ei saanud arvestada eelmise aasta lõpus eelarvet tehes – nende puhul lisandub kogu summa.

põhieelarves ei saanudki sisalduda, on see täissumma, mille me lisaeelarvega eraldame, ülejäänute jaoks on lisanduv summa 50 eurot kuus. Martin Helme, palun! Aitäh, lugupeetud asespiiker! Hea minister! Ma küsisin oma esimeses küsimuses, kui palju on riigikaitsele raha lisaeelarves. Te hakkasite siis rääkima midagi valitsuse teistest otsustest ja eelmistest eelarvetest, aga lõpuks ikka jõudsime sinna, et lisaeelarves on riigikaitsele 15,5 miljonit umbes ja see on 800 miljoni kohta 1,88%. Ei ole vaja rääkida, et see on sõjaeelarve või riigikaitse eelarve. No see lihtsalt ei ole! See on immigrantidele raha andmise eelarve või hinnatõusude eelarve või korruptiivsete kingituste tegemine Reformierakonnale soodsatele huvigruppidele, aga see ei ole sõjaeelarve või riigikaitse eelarve. Nüüd saime selgeks, et riigikaitsele sealt suurt midagi ei lähe, silmamoondus võib-olla natukene. Aga kui palju siis sisejulgeolekule läheb? Need numbrid on meil ka siin ees, aga ma tahaksin, et te räägiksite need lahti. Kui palju meil täpsemalt siseturvalisusele raha läheb? Aitäh, lugupeetud sisalduv iga rida on seotud vajadusega meie julgeolekut tugevdada. Ja me ei teeks seda lisaeelarvet, kui meil seda olukorda, kus me praegu julgeolekukriisi mõttes oleme, ei oleks. Meil on energiajulgeoleku tugevdamine, selle oluliselt kiirem tegemine, meie haridussüsteemi tugevdamine, et see saaks hakkama ja oleks võimalik investeerida täiendavatesse koolikohtadesse, mis on seotud Eestisse sõja eest varju tulevate inimestega. Meie Meie ohuteavitusse ehk elanikkonnakaitsesse investeerimine on seotud selle praeguse olukorraga, kus me julgeoleku mõttes oleme. Nii et see on läbi ja lõhki julgeoleku tugevdamise eelarve.Kui me räägime sisejulgeolekust, siis tervikuna on Siseministeeriumi täiendavad vajadused 67 miljonit eurot, millest osa on seotud vajadusega praegust kriisi juhtida. Ja kui nüüd täpsemalt rääkida, siis näiteks piirivalve tugevdamine võtab 5,9 miljonit, idapiiril piirivalve tugevdamine võtab 6,4 miljonit, ohuteavitus ehk needsamad nimetatud sireenid võtab 5,5 miljonit. Kriisideks valmisoleku arendamine võtab 5 miljonit. Ka näiteks ulatusliku evakuatsioonivõimekuse tugevdamine selle lisaeelarvega. Ulatusliku evakuatsioonivõimekuse tugevdamine on 4,1 miljonit. Need on mõned näited sellest, mida on vaja investeerida ka meie sisemisse julgeolekusse. Elanikkonnakaitseks kriisides valmisolek on 1,9 miljonit, varjumisvõimekus, mis puudutab varjumiskohtade märgistamist ja sellest inimestele teadaandmist, võtab kiireloomuliselt 400 000 Ja nii edasi. Nii et nagu öeldud, see kõik on seotud otseselt julgeolekuolukorraga, kus me oleme, ja olukorraga, millele me peame reageerima selle lisaeelarvega. Paul Puustusmaa, palun!

Ja sellega seoses on ka meedias korduvalt juba teatatud, et plaan on eraldada Päästeametile, ma ei ole nüüd päris kindel, kas 40 miljonit või 80 miljonit

märgistamine ja sellest inimestele teadaandmine, kus on nendele kõige lähem varjumiskoht.Mis on varjumiskoha ja varjendi vahe? Varjumiskoht on näiteks,

varjuda. On ülesanne selle aasta lõpuks need omavalitsustele ja riigile kuuluvad varjumiskohad märgistada selliselt, et inimesed teaksid, kus need on. Sellest järgmine samm puudutab eraomanikega koostööd, sest ka nendel on

Selle lisaeelarve iga rida räägib sellest, et valitsusel on plaan lennukitelt raha külvata, ja et oleks mugavam külvata, tuleb ka uued lennukid osta. Siin kolleeg Ernits tõi välja pagulaskoerte vaktsineerimise hinna. Mina vaatasin Sotsiaalministeeriumi osa, võtsin lihtsalt esimese lõigu. Siin on 1,99 ehk peaaegu 2 miljonit ette nähtud psühholoogiliseks toetuseks. See kõik on väga tore. Mõeldud on toetusest 2000 sõjapõgenikule, see teeb 1000 eurotpersõjapõgenik. Arvestades, et keskmine psühholoogi tunnihind on umbes 50 eurot, on igale inimesele [võimaldatud]

Aitäh! Need inimesed on põgenenud olukordade eest, mida me ei taha isegi unes näha, mis on seotud nii piinamise kui kõikvõimalike muude julmustega. Nad on pidanud jätma maha oma kodud, väikesed lapsed on pidanud jätma maha oma isad, kes on jäänud Ukrainasse võitlema. See, millises seisundis nad jõuavad Eestisse varju, millist tuge nad vajavad, on väga tõsine asi. Ja seda tuge, igal juhul ka psühholoogilist tuge neile pakkuma peab, et nad jääksid jääksid terveks, nii palju, kui see on võimalik nendes oludes. Kui te ütlete, et see on absurdne rida, siis ma ütlen, et see on väga vajalik rida. Ma

Nad on katkised sellepärast, et nad on näinud väga kohutavaid ja õudseid olukordi, nad on põgenenud väga hirmsate olukordade eest. Ja kuivõrd tegu on 80% ulatuses naiste ja lastega, kelle mehed ja isad on jäänud Ukrainasse võitlema –

Eelmine kriis on meile õpetanud seda, et vabatahtlikest on väga suur abi. Ma viitan siin eelkõige Kaitseliidule. Agressioon Ukraina vastu on toonud Kaitseliitu palju uusi liikmeid. organisatsioon kindlasti on huvitatud sellest, et need inimesed, mehed-naised, noored saavad kaasatud. Aga see vajab instruktorite panust ehk lisaraha. Kaitseliit on juba varem öelnud, et seoses energiakriisiga on tegelikult nende eelarve väga suure surve all ja pingeline. ja pingeline. Täiendava väljaõppe vajadus ja varustuse vajadus lisavad seda pinget veel, aga ma ei leia siit eelarvest tegelikult panust Kaitseliidule. Kas me oleme Kaitseliidu juba unustanud? Ei ole unustanud. on tõesti olnud juba selles praeguses kriisis ja on ka edaspidi väga olulisel kohal. Kaitseliidu

Kõikide teie ees olevate otsuste puhul on arvestatud, et 50 000 põgenikku on see arv, mis Eestisse jõuab – mitte siit ainult läbi ei lähe, vaid siia pidama jääb

teenuste või, ütleme, kulutuste arvestamisel ühesugune alus. Ütlen ka seda, et ohuteavitussüsteem, millele te viitasite, ei puuduta mitte nelja linna, vaid 16 linna. Neli linna on tõesti seotud varjumiskohtade märgistamisega: neljas suuremas linnas

meie turbatootjate kirja, kes tegid ettepaneku luua ka riiklik strateegiline reserv turba näol, et sügisel-talvel oleks võimalik

miljoni euro eest gaasi, mis on praeguste hindadega võrreldes 1,7-kordne hind. Miks me mingid ettepanekud lükkame kõrvale ja omaenda ressurssi ei võta kasutusele?

väga põhjalikult hinnanud ja nende ettepanekute kohaselt on see [kava] kokku pandud. Nemad valdavad seda teemat peensusteni ja kõige paremini.Nüüd, gaasivaru puhul 170 miljonit eurot

Ja siis me riigi poole pealt suurendame aktsiakapitali vastavalt selle summa ulatuses, millega hange tehakse, või hinna ulatuses, mis hanke tulemusel selgub.

Päris tõsiselt, nii Eleringi kui selle juhtimise. Mulle tundub küll, et kõik, mis praegu majandusministeeriumist tuleb, on tegelikult päris jama ja meie inimeste rahatasku Kui ei oleks märtsikuus tehtud otsust, et erasektor võiks tuua LNG-d ja ehitada ka kai,

Ei peaks gaasi kuskilt mujalt tooma. Siin on taga tingimused, et see ei tohi olla Vene gaas. Kust kohast see 1 teravatt gaasi tuleb, kui Leedu on kraani Läti suunas kinni keeranud? Aitäh!

See, et oleks võimalik gaasivaru moodustada selliselt, et Vene gaasi ei osteta, on tõepoolest valitsuse seatud tingimus. Ma arvan, et on oluline seda järgida ja täita. Meile on kinnitatud, et sellega saadakse hakkama, ja nende inimeste

praeguse seisuga Eesti ja Soome ühisettevõte, kus Eesti poolelt on osaline Elering. Ja me hoiame võimalust kaasuda avatuna kindlasti ka lätlastele, Lätile. Loodame, et ka nemad kaasuvad. Aga hetkel on teada, et Eesti ja Soome on seda ühisettevõtet loomas ja seda laeva rentimas.See ei puuduta gaasitoru maapealset lõplikku väljaehitamist kuni kaini. Ma tean, et kaid konkreetselt puudutav läbirääkimine on praegu erainvestori ja Eleringi vahel käimas. Olen optimistlik ja usun, et neil on võimalus üsna kiiresti jõuda lahenduseni, mis võimaldab selle projektiga alustada ja päris tempokalt edasi liikuda, sest tempo hoidmine on oluline. See lahendus peab olema valmis selle aasta novembriks, mis tähendab, et absoluutselt iga päev on hinnas ja kulla hinnaga. Te küll olite väga kriitiline, aga ma loodan ja usun, et need läbirääkimised

Loen siit Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas sellist nimetust nagu teenuste mudelite ümberkujundamine. Üldjuhul on seda tihti kasutatud brändingu, tavalise brändingu puhul. Ja selle jaoks eraldati üle 16 miljoni. Äkki seletaksite lahti, mis seos on sellel sõjaajaga ja kriisi lahendamisega? Kuidas aitab kaasa selline tegevus nagu teenuste mudelite ümberkujundamine? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt laenu puudutav. Selle lisaeelarvega me ei suurenda laenulimiite, mis meile põhieelarvega ette nähtud on. Nii et see ei sisalda täiendavat laenu võtmist võrreldes sellega, mis mandaat meile juba on antud. Nüüd, teenuste pool on seotud rahvusvahelise kaitse rakendamisega Eestis. Eestis. Rahvusvahelise kaitse direktiivist ja rahvusvahelise kaitse laiendamisest tulenevad automaatselt teenused, mida meil on

eelarves? Austatud istungi juhataja! Hea rahandusminister! Proua peaminister määratles seda eelarvet kui sõjaeelarvet ja Vene laiaulatuslik agressioon Ukrainas käibki. Aga sõjalised kulutused kulutused moodustavad siin alla 2%, [nii palju läheb] otseselt sõjalisele riigikaitsele. Kaitseministeeriumi kantsler juba märtsis teavitas meid, et

täpsustas seda veelgi: üheksa kategooria osas 12 laskemoonakategooriast on lepingud sõlmitud ja teatud hanked on võimalikud juba sellel ja järgmisel aastal. Väga tubli töö.

selles esimeses tugevduspaketis lepingutega kaetud. Nagu te teate, lepingutega kaetud olek tähendab, et asju valmistatakse ja ühel hetkel need Eestisse hangitakse või Eestisse tarnitakse. Eelarve spetsiifika on see, et me saame kajastada lisaeelarves ja põhieelarves ainult ja otseselt neid võimekusi, relvastust ja moona, mis füüsiliselt jõuavad Eestisse 2022. aastal.

Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Ühele küsimusele sisekaitse või laiapindse riigikaitse kulutuste kohta te vastasite ja lugesite ette terve hulga asju, mille peale läheb, noh, mille peale natuke rohkem, mille peale natuke vähem raha. Ma panin tähele, et tegelikult see on lihtsalt laiali pudistatud raha, mis mitte mingisugust uut kvaliteeti ei loo. Meile ei tule uusi varjumiskohti, meile ei tule varjendeid, meil ei ole piisavalt evakuatsioonikohti, meil ei ole tegelikult pööratud piisavalt tähelepanu ja finantsi logistika arendamisele. Meil ei ole turvamise peale, evakueeritute turvamise peale, toidu, medikamentide ja muu turvamise peale absoluutselt vahendeid kulutatud. Kas ma olen sellest õigesti aru saanud või olen ma äkki valesti aru saanud? Aitäh! Te ei ole sellest õigesti aru saanud. mis sisejulgeoleku valdkonnas lisaeelarves sisaldub, on kõik seotud just nimelt uue täiendava võimekuse tekitamise või loomisega. Näiteks me oleme juba rääkinud siin, eks ole, ohuteavitussüsteemist ja sireenidest. Neid ei ole praegu, neid hangitakse ja need luuakse selle aasta lõpuks. See kõik on täiendav. Varingupäästevõime Varingupäästevõime puhul me räägime ka vabatahtlike päästjate varingupäästevõime tõstmisest. See on üks nendest järeldustest, mille mille me tegime, tuginedes sellele, mida me näeme Ukrainas toimuvat. Päästeameti iseseisva meditsiinivõime loomine esmaabiks, meditsiinivahendite varu, Päästeameti võrgustik,

Kriisideks valmisoleku tagamine, droonid demineerijatele näiteks ja nii edasi. See kõik tuleb täiendavalt teha ja see on just nimelt uus võimekus. Aitäh! Anti Poolamets, palun! Aitäh, juhataja! Lugupeetud ettekandja! Vaatasin huvitavat terminit: põhiseadusliku korra tagamine, 15 miljonit eurot.

See kõigi eelduste kohaselt tähendab ikkagi täiendavat tuge politseile. Aga ma arvan, et on mõistlik, kui ma täpsustan seda hiljem, et siin mitte eksitada teid. Lihtsalt detailides kõikide ridade lahtikirjutust on kohe keeruline leida.

seaduste järgi on Kaitsepolitseiameti ülesanne. Ma ei tea, kas see aitab vastajat. Ma arvan, et ma täpsustan selle võimaluse korral. Mulle tundub, et ka küsijale see sobib, ja siis teeme nii.

jutt mitte 50 000-st, vaid sellest, et 50 000 neid inimesi, kes Eestisse jõuavad, ja nendest praeguse seisuga on umbes

50 000 aluseks võetuna on vastavates kooliastmetes või lasteaedades nende osakaalude järgi arvutatud või prognoositud, kui palju lapsi võib jõuda meie koolidesse ja lasteaedadesse. Ja kõigi nende puhul on arvestatud on arvestatud see pearaha, mis liigub kas lasteaeda, mis on erandlik, sest muidu me alusharidust riigi poolt ei finantseeri aga olukord ongi erandlik –, või siis üldhariduskooli. Pearaha sees on üsna olulises mahus täiendava keeleõppe [raha]. Ja see on mõeldud tõesti nendele lastele, kes on kas lasteaedades või koolisüsteemis.Kultuuriministeeriumi puhul on see keeleõpe mõeldud täiskasvanud inimestele. Ja seal on omad piirid ees nii sellel võimekusel, mida me suudame pakkuda – lihtsalt seetõttu, kui palju meil on õpetajaid, kes neid keelekursusi täiendavalt pakkuda suudavad. Seal tuleb see piir lihtsalt teise koha pealt ette. Haridusministeeriumi poole pealt on olud sellised, et meie koolid on valmis pakkuma koolikohti

Urmas Reitelmann, palun! Aitäh, härra eesistuja! Proua minister! Ma tuleksin ikkagi tagasi psühholoogilise abi andmise juurde, mis on vaieldamatult äärmiselt oluline ja väga vajalik. Aga need numbrid näitavad, et on plaan anda psühholoogilist abicirca40 000 tunni ulatuses. Meil ei ole nii palju vene keelt valdavaid psühholooge, see võtaks aega vähemalt kümme aastat. Siia on nii palju õhku sisse kirjutatud, et paha hakkab. Minu küsimus on: kas te seda lisaeelarvet koostades vaatasite kõik kuluread kriitiliselt üle või te usaldasite kinnisilmi ministeeriume ja läks nii, nagu nad palusid? Aitäh! Neid ridu vaadati valitsuskabinetis läbi korduvalt ja kõik valitsemisalade juhid tõepoolest on nende kallal detailselt tööd teinud, teinud seda tööd väga põhjalikult. Kui

Meie e-riigi turvalisusest on pikalt räägitud. Kõikide valdkondade võtmeisikud on rõhutanud tähtsust sinna raha juurde panna, et need turvaaugud

suuremast probleemist? Äkki te oskate seda natukene kirjeldada. Ma saan aru, et me saame asja paremaks, aga kas me saame asja ka väga heaks? Aitäh!

Sellist hetke või olukorda, kus me saaksime öelda, et nüüd on kõik tehtud, ei tulegi, sest need, kes pidevalt neid süsteeme proovile panevad, kes neid ründavad, arenevad ka üsna kiiresti. Palju kiiremini, kui me tahaksime.

kuidagi toolileenile nõjatuma jääda ei tohi. See on absoluutselt pidev töö ja jätkub igal juhul järgmisel aastal ka.

rahast tihtipeale üldse ilma jääda. Ei ole mingi saladus, et Eesti riik mängib elektribörsil. Hind on seal kord ühtepidi, kord teistpidi.

selle olukorraga, mille Euroopa Liit on praegu produtseerinud. Elektri hind võib minna sellisesse kõrgusesse, mille kõrval detsembrikuine hinnatõus oli sihuke jalutuskäik kuskil lõbustuspargis. Aitäh! Aitäh! Energiahindadega seonduvalt on sellest lisaeelarvest tegelikult oluline osa seotud investeeringutega. See, et me investeerime energiasäästu, investeerime ka taastuvenergia väikelahendustesse, aitab meid tulevikus ikkagi üsna oluliselt välja sellest hinna subsideerimise olukorrast ja lõksust.

ja igale pensionärile 50 eurot. Ka see on selleks, et kui algab uus kütteperiood, uus külm periood, siis oleks nendel sihtrühmadel väike väike tugi selleks, et nendes keerulistes oludes hakkama saada.Aga tõsi on see, et energiahindade tõusu peamine põhjus ei ole seotud mitte millegi muuga kui sellega, et käib sõda. See on paratamatult nii ja meil ei ole võimalik arvata, et me oma lisaeelarvega või eelarvega suudame seda olukorda kuidagi likvideerida või kõike täielikult kinni maksta. See paraku on nii. Aga need inimesed, kes tuge vajavad, peavad tuge saama. See kindlus peab neil samamoodi olemas olema. Ka toimetulekutoetuse piiri tõstmine 33% on osa sellest, et

Leo Kunnas, palun! Küsiksin nii: mis sellest on leidnud kajastuse teises tugevduspaketis ja kas midagi, mis ei ole veel leidnud kajastust, läheb näiteks kolmandasse paketti koos keskmaa õhutõrjega? Mis teie kavatsus on?

Keda selle all täpsemalt mõeldakse? Oskate te natuke lahti rääkida? Aitäh! Haridus- ja Teadusministeeriumile lisaeelarvest koolidele koolidele ja keeleõppeks eraldatud raha puhul on silmas peetud sõjapõgenikke, nende nii ajutiste koolikohtade, lasteaiakohtade kui ka keeleõppe jaoks vajaliku rahastuse andmist. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud asespiiker! Austatud ettekandja! Ma küsisin teie käest energiahindade kompenseerimise kohta. Ja te tõite ühe argumendina välja, et põhimõtteliselt on põhjuseks käimasolev sõda Ukrainas. Aga ma ei jää selle vastusega absoluutselt rahule, sellepärast et kui me nüüd kerime [aega] tagasi möödunud aasta detsembrisse, siis oli kõige [suurem] hinnatõus, 1 megavatt-tund maksis 1000 eurot. Ehkki siis ei olnud mingit sõda. Seega, ma tahan väita seda, et see argument on lihtsalt otsitud ja püütakse oma tegematajätmisi varjata suutmatuse taha. Ja samuti ei ole ma nõus sellega, et ühekordne toetus 50 eurot pensionäri ja [lapse] kohta kedagi päästaks sellises mastaabis hinnatõusu korral. Kas teil on olemas ka lisavahendeid selleks, et katta vajadused? Aitäh! Ma oma vastuses just nimelt viitasin sellele, et energiahindadega manipuleerimine, nende abil pingete tekitamine ja energiahindade üleskruttimine Venemaa

taheti reservi suurendada 149 miljoni euro võrra. Aga jah, me oleme tõepoolest praegu ettevaatlikumad maksurahaga

Leheküljel 40 on sotsiaaltoetused kirjas. Siin on välja toodud, et erihoolekandeteenuse saajateks on arvestatud 1,15% ajutise kaitse saajatest. Aga on inimesi, kes on sõjapõgenikud ja vajavad üldhooldekodu teenust. Kohalike omavalitsuste rahakott ei ole põhjatu. Eelarveid tõmmatakse tegelikult juba kokku, aga sellega arvestatud ei ole, et kohalikke omavalitsusi toetada. Aitäh! Kohalikke omavalitsusi toetame me lisaeelarvega küll ja ka kohalike omavalitsuste tehtavate sõjapõgenikega seotud vältimatute kulude katmiseks on ettepanek sihtotstarbelisse reservi täiendavalt raha eraldada. Miks sihtotstarbelisse reservi? Just põhjusel, et ka omavalitsustel oli siis, kui me lisaeelarvega parlamendi ette tulime,

ja asjakohane, aga mulle tundub, et mõned rõhuasetused ja võib-olla ka mõte on siin kaotsi läinud. Me oleme kuulnud, et see on meil sõjaeelarve, aga võib-olla oleks pidanud nimetusse kaasama ka "põgenike-"eelarve või midagi taolist. Ma toon ühe näite. Siseministeeriumi valitsemisala vahendite maht on 67 miljonit eurot, aga edasi selgub, et tegelikult enamus sellest on põgenikega seotud tegevuste katmiseks. Ja Siseministeeriumile endale on ainult 26,7 miljonit. Aga me teame, et nende vajadus on 70 miljoni juures. Mis oli see loogika? Miks ei oleks võinud olla puhtalt Siseministeeriumi valdkond ja põgenikega seotud asjad eraldi? Aitäh! Aitäh! Sõjaaja eelarve tähendab seda, et ega me sõjapõgenikega ei peaks ju olema sellises olukorras, nagu me oleme, juhul kui sõda Ukrainas ei käiks. ei käiks. See on paraku selle mündi teine külg, et need inimesed just nimelt sõja eest põgenevad ja seetõttu meile varju otsima tulevad.

kui tegu on pikaajaliste vajadustega, pikaajaliste investeeringutega, siis lisaeelarves on võimalik nendest kajastada ainult seda osa, mis reaalselt sel aastal kohale jõuab, mis sellel aastal reaalselt tehtud saab.On

ajaliselt võimalik sel aastal kõiki ära teha. Seetõttu on nii, et lisaeelarve saab kajastada puhtalt ja ainult seda, mis sel aastal lõpuni tehtud saab. Muud mured jäävad eelarvestrateegia [lahendada], mis saab kokku sel korral sügisel.

Aitäh! Varjumiskohad on praegu juba olemas. Jah, ma olen nõus, et oleks võinud loomulikult olla olukord, kus nad juba on märgistatud, aga paraku ei ole märgistatud. See on see, mida me praegu lisaeelarvega lahendame. Elanikkonnakaitse on olnud üks nendest valdkondadest, mille puhul tõepoolest tõepoolest poliitiline valmisolek sinna täiendavalt raha panna ei ole olnud varasemalt ülemäära suur. Neid ülevaateid ja ettekandeid on ka varem tehtud, need on ära kuulatud, aga need on lihtsalt teadmiseks võetud. Nüüd me reaalselt paneme sinna ka Varjumiskohtade puhul peab selle aasta lõpuks tehtud saama see, et mitte ainult selle valdkonna eksperdid ei teaks, kus varjumiskohad asuvad, vaid et need oleks märgistatud, ja mitte ainult märgistatud, vaid ka inimestele teada antud,

tõukus sellest, et nüüd tuli uuesti uudis, et Sotsiaalministeerium vastutab kõigi põgenikega seotud tegevuste eest. Sealt tuli ka minu küsimus. Ja politsei toetab ju igat valdkonda meil ja Siseministeerium, kus on mure. Sealt Sealt ka minu küsimus, see minu küsimuse sissejuhatus, et sõjaeelarve minu ettekujutuses ikka räägib pommidest, padrunitest, rakettidest ja sellistest asjadest.

Võime kahjustavaks, no võib-olla mitte suureks pealetungiks, aga kahjustavaks rünnakuks on neil tõenäoliselt ka kaugemas tulevikus olemas. Meie sõjalised võimed on siin olulised. Ma küsingi, ega sellist liigset optimismi ei ole tekkimas. Aitäh! Aitäh! Ohutaju ja -tunnetus on Eestis olnud alati kõrgem kui mõnes teises riigis.

kui veebruari lõpus sõjaline kallaletung uue alguse sai. Ma ei tea ausalt öeldes Eestis otsustajate ringis mitte kedagi, kelle puhul oleks põhjust arvata, et olukorra tõsidust ja ja selle kestust kuidagi alahinnatakse. Sellist uskumist või lootust, et Venemaa praeguse režiimi ajal kuidagi muutub, et nende plaanid kuidagi muutuvad – sellist ei saa enam mitte kellelgi olla. See tähendab seda, et nii meie enda täiendav panustamine kui ikkagi ka kollektiivkaitse tugevdamine kollektiivkaitse tugevdamine on need suunad, mida tuleb maksimaalselt forsseerida. Ja nii nagu ma nüüd juba mitu kuud tagasi siin infotunnis ütlesin, me peame oma julgeoleku tugevdamiseks tegema absoluutselt kõik, mis selleks vajalik on.

Kuskilt on kõrvu jäänud see, et kui me oleme enda relvastust Ukrainale abiks andnud, siis meie liitlased annavad mingi osa, vist oli see summa 77 miljonit äkki, mille ulatuses võiks seal konkureerida, et saada vähe paremat relvastust. Ma küsin, kas

Eestile jaa. Meie täiendava varustuse ja ka moona hankimine on ikkagi selline, et me suudaksime vaenlasele vaenlasele palju kurja teha. Et me suudaksime mitte ainult ainult kaitsta, vaid kasutusele võtta kõik vajalikud lahendused selleks, et Eesti tõepoolest tugevalt kaitstud oleks. See ei puuduta mitte ainult abi, vaid puudutab ka seda, mida me ise hangime. See

Ma ei eelda, et te oskate sellele kohe vastata, aga ma oleksin väga tänulik, kui te saadaksite vastuse mulle hiljem kirjalikult. Ehk sotsiaalkaitseminister selgitab seda. See tekitab küsimusi, kuna 180 eurot kuus ei olnud see juba ka eelmisel aastal. Ei saa ju olla, et rahvapension

26,7 miljonit on siin planeeritud elanikkonnakaitsele ja kriisivalmisoleku tõstmiseks ja nii edasi. Palun, kas te avaksite, kas see summa, mis kirja sai, see 26,7

Aitäh! Küsimusi rohkem ei ole. Suur tänu ministrile! Ja nüüd läheme edasi rahanduskomisjoni ettekandega. Kutsun siia rahanduskomisjoni esimehe Andrei Korobeiniku. Palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Meil on siin täna eelnõu 608, see on Vabariigi Valitsuse algatatud riigi selle aasta lisaeelarve. Rahanduskomisjonis oli see arutusel eile, 3. mail. Eelnõu tutvustas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus koos ministeeriumi eelarvejuhi Regina Vällikuga. Eelnõu tutvustas minister ka siin saalis hästi põhjalikult ja vastas küsimustele. Üldiselt on lisaeelarves kolm peamist aspekti. Need on sõjaline kaitse, sisemine turvalisus ning Eesti energiajulgeolek.

Põgenikele osutab teenuseid ka Eesti riik ja lisaeelarve arvestab sellega, lähtudes eeldusest, et sõjapõgenikke saabub Eestisse kuni 50 000 inimest.

Enne lisaeelarve koostamise otsust eraldati valitsuse reservist vahendeid kriisideks valmisoleku tugevdamiseks. Lisaeelarvega need summad reservist taastatakse ja reserv suureneb täiendavalt 68 miljoni euro võrra. Selliselt eelmise aasta eelarvest üle kantud summasid kaasates tõuseb reserv taas 100 miljonini.

Arutelu ilmselt toimub ka hiljem, sest eelarve eelnõude eripära on see, et muudatuste esitamine on võimalik nii esimese ja teise kui ka teise ja kolmanda lugemise vahel. Komisjonis kõlas ettepanek kutsuda istungile tulevikus ministreid tutvustama enda valdkonna punkte lisaeelarves detailsemalt ja seda me kindlasti ka teeme järgmisel nädalal juba. Komisjoni liikmetel olid väga erinevad küsimused. Räägin mõnest lähemalt. Riina Sikkut uuris, millest on tingitud pisimuudatused eelarve ridadel. Neid oli päris palju, mitusada. Rahandusminister ja tema meeskond selgitasid, et enamasti oli soov täpselt näidata detaile ja enamik nendest pisikuludest on seotud infotehnoloogiaga erinevates ministeeriumides,

Ülevaade investeeringutest valimisalade kaupa saadeti komisjonile kirjalikult. Teatud info on ka seletuskirjas olemas. Riina Sikkut uuris, kas lisaks pearahale on lisaeelarves tagatud ka koolivõrgu võimekus ning majutuskohad põgenike vastuvõtmiseks. Kas taristu on reaalselt olemas? Rahandusminister vastas, et teatud piirkondades on surve üüriturule suur,

elamise ilma riigi abita. Riigi pakutud pindadel elab vaid veidi üle 10%. Paljudele pakuvad elamist ka tööandjad. Koolide ja lasteaedade süsteemi valmisolek on olemas. Tallinna puhul on heaks näiteks kool, mis on nüüd täiendavalt kasutusse võetud. Sügisel on pilt selgem, kui palju lapsi plaanib õpinguid Eesti koolides jätkata.

väga hästi loetav ja konkreetne. Ta uuris, miks nii mahukas lisaeelarve ei mõjuta tegevuspõhise eelarve, aastaeelarve tulemusnäitajaid. Seda põhjendati lisaeelarve koostamise kiirusega, aga riigi eelarvestrateegia koostamise käigus on plaanis ka tulemusnäitajaid uuendada. Lisaks ei pruugi mõned detailid olla selged, näiteks gaasivaru moodustamiseks on praegu ette nähtud lisaeelarves kuni 170 miljonit eurot, aga reaalne summa võib kokkuvõttes väiksem olla.

Austatud härra eesistuja! Daamid ja härrad! Kellelgi ei ole vähimatki kahtlust lisaeelarve

Seda me nägime ammu enne, kui puhkes kriis. Venemaa osa oli null selles protsessis. Venemaa osa muutus olulisemaks siis, kui sõda puhkes ja järgnesid sanktsioonid. Seda esiteks.Aga

Reformierakond on uskumatult edukas olnud Eesti kaitsevõime hävitamisel aastakümnete jooksul. Nende multitööriistast minister likvideeris sõjaväeluure, pärssis lahinguvõimekuse arengut, likvideeriti piirivalve. Nende, ütleme ausalt, kuritegelike toimingute jada on päris lõputu.

algab järgmise kümne aasta jooksul. Reformierakond ei teadvustanud ka seda, et Eesti ei võitnud vabadussõda mitte tänu sellele, et Eesti oli sõjaliselt tugev, vaid ainult tänu sellele, et Venemaa oli sõjaliselt nõrk. Nii et uinusime siin nagu kaunitarid. Ja nüüd me oleme siis olukorras, kus meil ei ole relvastust, laskemoona andsime ka ära. Ja kui me täna anname tellimused sisse, head kolleegid, siis me oleme selle järjekorra lõpus. Kes viimasena tellimuse annab, see viimasena saab. Me oleksime pidanud tegema kõiki neid toiminguid siis, kui märgid muutusid juba täiesti arusaadavaks. Reformierakond oli see, kes ütles veel aasta alguses: ei, kõik on koššer, mitte midagi hullu ei ole. Keeldus nägemast ohtu. Jumal tänatud, et teil lõpuks on hirm hakanud. Nii et selline on see lisaeelarve, mis meile lauale visati. Summad on tohutud, kaitseosa selles on marginaalne ja tõepoolest, ministeeriumidel on jaanipäeva paiku jõulud: kõik saavad, mida nad on küsinud, Kuidas seda raha kasutatakse, ei tea. Aga konservatiivid lubavad, et me teeme tublisti tööd selle lisaeelarvega. Me rahavood kanaliseerida, õigetesse sängidesse suunata, nii et raha saab see valdkond, mis seda hädasti vajab. Ja ilmselgelt on kõik need põgenikele mõeldud summad ülepaisutatud. Põgenikud vajavad abi, aga mitte ülekuldamist. Aitäh! Aivar Kokk, palun!

ei uskunud ei tolleaegset rahandusministrit ega rahanduskomisjoni esimeest. Tegelikult elatakse ju sellepärast hästi, et 2020 tehti väga head otsused, väga hea eelarve. Loomulikult 2021. aastal oli Euroopa Liidu kõige kõrgema majanduskasvuga riik Eesti.

Mõned päevad tagasi andis Taavi Veskimägi kõva selge [häälega] pressiteate, et Vene gaasist loobudes pole LNG‑terminali sugugi vaja. Keegi peab olema loll, aga ma ei tea, kes. Kust koha pealt tuleks täna [veeldatud] gaas?

on teinud ametliku otsuse 25. veebruaril, rõhutanud selle aasta 25. veebruaril, et Leedu poolt ei tule ühtegi kuupmeetrit gaasi sellel aastal Läti, Eesti ega Soome poole.

Venemaa sõjast ja ei tea, millest muust algas energia hinna tõus. Tegelikult algas see sellest, et Elering tegi otsuse Lätti kaabelühendus teha ja võttis siis meie taskust koos soomlastega üle 300 miljoni euro.

– Alexela mehed olid Ameerikas lepinguid tegemas gaasiostuks ja laevarendiks –, siis peaks täna eelarves olema 3 miljonit eurot garantiiks, kui midagi juhtub.

mõni kodutarbija suudaks seda gaasi oma kodus tarbida? 1 teravatt on kodutarbijate kogus, 5 teravatti on vaja Eesti aastatarbimiseks.Räägime julgeolekust. 200 miljoni ulatuses on Eesti julgeolekut vähendatud ja toetatud läbi selle Ukrainat.

Räägime haridusest. Kas tõesti ei olnud 20 miljonit sellest 800 miljonist kõrgharidusele?

See investeeringute leht, mis meile saadeti, on nagu tühi leht. Räägime aktsiisidest ja käibemaksust. Lihtsalt piinlik on, kui vaadata. Ma ei tohi rääkida ajakirjandusest ühtegi sõna, sest ma olen ka ühe ajalehe omanik.

see huvitab, sest enamus Riigikogu hääli tuleb Tallinnast ja Harjumaalt. Siin on kojukanne pärast odavam, mis sest, et see maal läheb kalliks. Toimetulekutoetus on ainuke positiivne sõnum. See on ainukene positiivne sõnum selles eelarves tõesti. Aga toimetulekutoetuse [piiri] tõus oleks pidanud ammu tehtud olema. Ja ma ei tea, aktsiisid. Kas tõesti ainult seitsmeks kuuks põllumeestele, kaluritele ja põlevkivi kaevandamisel tehakse aktsiisilangetus, et siis 1. siis 1. jaanuarist viis korda tõsta või valimistel öelda, et me pikendame seda? Äkki saame siis põllumeeste toetushääled.

ei näe päikeseenergia lahendust. Ei näe ka, mis lahendus on põlevkivielektril, kas siin on kuskil see 20 miljonit reservi kulu? Ei ole. Ma arvan, et palju parandusettepanekuid tuleb selle eelnõu kohta teha ja palju raha tuleks siit maha võtta. Neid kulutusi ei ole vaja teha. Aitäh! Mart Võrklaev, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Ukraina president Zelenskõi ütles mõned nädalad tagasi siinsamas saalis kõneledes, et Venemaa tuleb Ukrainas peatada, või on ohus Euroopa vaba ja tsiviliseeritud elu. Peaminister Kaja Kallas on korduvalt öelnud, et Putin ei tohi Ukraina ründamisel saada ühtegi, ka mitte kõige väiksemat võitu. Just nendest eesmärkidest lähtub valitsuse kokku pandud 802 miljoni euro suurune sõjaaja lisaeelarve, mida parlament praegu arutab. Tahame, et iga viimne kui euro sellest 802 miljonist läheks Venemaa presidendi Putini kaotajaks tegemiseks.Siinkohal lükkan ma ümber EKRE-kolleegi suust kõlanud valed, mis ennastsalgavalt proovivad õigustada Venemaad ja Putini sõjamasina tegevust. Ei vasta tõele, et elektri hinna [tõusul] polnud mingit seost Venemaaga. Sellel oli selge seos gaasi hinna tõusuga, mida mõjutas Venemaa. Ei vasta tõele, et kaitseväeluure on likvideeritud. Tulen just kõrgematelt riigikaitsekursustelt ja seal kuulsin, et kaitseväeluure tegutseb ja on väga tubli. Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus oli see, kes otsustas jaanuaris eraldada riigikaitsesse 380 miljonit ja märtsis veel juurde üle 500 miljoni ehk kokku ligi miljard eurot.Kui öeldakse, et me oleme kuskil saba lõpus, siis ei ole. Just see otsus käivitada hakata otsima ja hankima täiendavat sõjalist varustust [näitab], et me olime ees. Meil on tänaseks need tellimused esitatud ja need asjad meile laekuvad. Miks seda raha ei ole lisaeelarves? Põhjus on see, et kulu tekibki järgmistel aastatel. Aga

sõjast.Just seetõttu ongi Eesti Kaja Kallase valitsuse juhtimisel selles eepilises valguse ja pimeduse jõudude võitluses olnud algusest peale õigel poolel ja võidelnud rahvusvahelisel areenil oma kaalust suurusjärgu võrra kõrgemas kategoorias. Olime esimesed, kes otsustasid saata Ukrainale relvaabi, mis jõudis sinna kohale juba enne sõja puhkemist. Jaanuaris otsustas valitsus suurendada kaitsekulutusi juba mainitud 380 miljoni võrra. Oleme tugevdanud Eesti kaitsehoiakut ja seisnud selle eest, et sama teeksid ka meie liitlased, Venemaa majanduselt sõja pidamiseks vajalikku hapnikku ära nende sammude loogikast lähtub ka lisaeelarve. Seda selle nüansiga, et praegu saame arutada nende rahaeraldiste üle, mis riik võtab kasutusse käimasoleval, 2022. aastal. Kõik kulutused, mis jäävad 31. detsembrist edasi, tulevad arutlusele 2023. aasta eelarvet ja nelja aasta eelarvestrateegiat arutades.Niisiis, arutades.Niisiis, mis on need sammud president Putinile meelehärmi valmistamiseks, mida valitsus paneb ette astuda? Esiteks, tugevdame Eesti riigikaitset, seda nii sõjalises kui elanikkonnakaitse vaates. Kui Venemaa tegi panuse, et rünnak Ukrainale toob kaasa demokraatlikel reeglitel põhineva maailmakorra toetajate nõrgestamise ja Venemaa mõju kasvu, siis tegelikult läheb vastupidi. Eesti on valmis oma riigikorda ja meie inimesi kaitsma. Oluline on rõhutada, et selle kaitseplaani on välja töötanud meie parimad eksperdid, lähtudes eesmärgist tõsta kaitsevõimet absoluutselt kõige kiiremal võimalikul viisil. Ma kuulen siin opositsiooni poolt kriitikat, miks ei ole Kaitseväele eraldatud raha, nagu tihti ütleb kolleeg Jürgen Ligi, tagasiulatuvalt ja poole rohkem. See kriitika on ka otsene umbusaldusavaldus meie Kaitseväe ja Kaitseministeeriumi parimatele ekspertidele.Lisaks Kaitseväele tugevdab eelarve enneolematus mahus ka elanikkonnakaitset, et meie inimesed teaksid, mida kriisiolukorras teha ja tunneksid ennast turvaliselt. Politsei ja Päästeamet saavad muu hulgas lisaraha varjumiskohtade süsteemi ja õhuhäiresignaalide andmise väljatöötamiseks. Palun kolm minutit juurde. Kolm minutit lisaaega, palun! Me teame, et sõja alustamise puhul näeb Venemaa doktriin ette ka hübriidrünnakuid, mis peavad vastaspoolt nõrgendama. Ukraina ründamisel lootis Putin tekitada Euroopas koguni kaks kriisi: energiakriisi ja põgenikekriisi. Lisaeelarvega astume samme, mis teevad selle võimatuks.Väga oluline valdkond, kus lisaeelarve teeb Putini kaotajaks, on energiajulgeolek. Valitsus võttis juba kuu aega tagasi vastu põhimõttelise otsuse, millega Eesti loobub Vene gaasi kasutamisest. Me teame, et samal ajal kui Euroopa aitab sõjaliselt kõigiti Ukrainat, aitavad Venemaale energia eest makstavad miljardid Putinil oma sõjamasinat käigus hoida. Lisaeelarvega loome Eestile veeldatud maagaasi ehk LNG vastuvõtmise võimekuse, mis tähendab, et meie poolt ei lähe juba sel aastal Venemaale sentigi.Täna saime teada, et leping koostöös Soomega FSRU ehk LNG taasgaasistamise võimekusega laeva rentimiseks on sõlmitud. usun, et jõuame koostöös erasektoriga lahenduseni, mis loetud kuudega, aastaid enne teisi meie piirkonna riike LNG vastuvõtu võimekuse loob.Lisaks jätkame meetmeid, mis loovad energiakriisis meie ühiskonnas täiendavalt solidaarsust, et sõja mõjud ei tekitaks meie inimeste vahel lõhesid. Siin on valitsus lähtunud väga selgelt vajaduspõhisuse põhimõttest. Me tõstame toimetulekupiiri 200 euroni. Ja kui siin oli küsimus, miks alles nüüd, siis on vastuküsimus Isamaale: miks alles nüüd? Seda oleks võinud ammu teha. me paneme raha kõrvale, et toetada sügisel kõrgete elektrihindade leevendamiseks eakaid ja lastega peresid. Mis eriti tähtis, see toetusmeede tuleb täielikult bürokraatiavaba.Kolmandaks:

käskides oli, et sõja eest põgenevad inimesed tekitaksid Euroopas tõelise põgenikekriisi. Seda pole aga juhtunud. Vaatamata Vene infosõdalaste pingutustele on eeskätt Ukraina naaberriigid võtnud vastu miljoneid inimesi,

mille lahendamisel oleks kiusatus lisajärelevalve kasutusele võtta. Ma loodan siiski, et parlament suudab hoida fookust, et piirduda Putini käivitatud sõja tõttu kõige kiiremat tähelepanu nõudvate probleemidega. Kahjuks ähvardab sõda tulla pikk ja meil peab jaguma püssirohtu ka kriisi järgmiste etappidega tegelemiseks. Oluline on lisaeelarve vastu võtta veel maikuu jooksul, et saaksime raha hakata kohe kasutama. Näiteks toimetulekutoetuse saajad saaksid siis juba sel kuul suuremat leevendust. Head kolleegid, aitäh teile ja kutsun teid üles lisaeelarvet toetama! Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud kolleegid! Muidugi, Ukraina võidab. Aga sõjaolukorras on vaja teha erakorralisi otsuseid ja lisaeelarve sellises olukorras on kahtlemata õigustatud. Ja kuidagi ei saa vastu vaielda, et ja energiajulgeoleku tagamine Eesti jaoks, sealjuures Vene naftast ja gaasist [loobumine] ja põgenikega toimetulek – see kõik nõuab lisavahendeid ja uusi otsuseid. Nii et nagu ma täna infotunnis peaministrile küsimust esitades ütlesin: tõesti, õige ja ilus.Aga küünilisemad meist näevad lähenevaid valimisi ja oma senistest põhimõtetest taganemist. Võtame täna siin saalis palju arutletud erimärgistatud diislikütuse. Opositsiooni samateemalisi eelnõusid ei ole toetatud. Igasuguseid aktsiisilangetusi on peetud mittesihtotstarbelisteks meetmeteks, mis ei võimalda kuidagi inflatsiooni mõjutada või praeguses sisendihindade kiire tõusu olukorras leevendust pakkuda. Aga nüüd langeb erimärgistatud diisi [aktsiis] miinimumini, millest keegi seni pole isegi unistanud, ja tõuseb 1. jaanuarist viiekordseks.

on väga hea meel põllumeeste ja põlevkivitootmises tegutsevate ettevõtete üle, kes saavad vajaliku leevenduse.

või oleks see näiteks koolitoidutoetuse tõstmine, mis võimaldaks ebavõrdsust vähendada, laste tervise eest seista ja sel oleks selgelt regionaalne majanduspoliitiline mõju ka.Järgmiseks: täna me samamoodi arutasime käibemaksu langetust meediaväljaannetele, ajakirjandusele. Infosõda kahtlemata võib kunstlikult siduda praeguse sõjaolukorraga,

olemas.Kolmandaks, see 50 eurot. Tõesti, lisaeelarves Eesti inimeste toimetulekuga tegeldakse väga vähe. Aprillikuine 19%-line inflatsioon meie suhtelise vaesuse osakaalu juures on ikkagi selge ohumärk. Sõjaolukord nõuab kaitsevaldkonna ja infosõjaga tegelemist, aga inflatsioon nõuab meie oma inimeste toimetulekuga tegelemist. See, et lastega pered ja eakad saavad 50 eurot

Kui me soovime inimeste toimetulekut tagada, siis sotsiaaldemokraadid on korduvalt teinud ettepaneku tõsta tulumaksuvaba miinimum alampalgani. See annaks 30 lisaeurot kuus, kuni 360 lisaeurot aastas näiteks alampalga teenijale või keskmise pensioni saajale. Praeguse hinnatõusu olukorras oleks see hädavajalik.

endise palgaga hakkama saada, poes ei küsi keegi, kas sinu palk on tõusnud või mitte. Ikka küsitakse kartuli eest kõrgemat hinda. Ja minu meelest omamoodi kurioosum on see, et 50 eurot jagatakse lastega peredele ja pensionäridele. Helmen Kütt sotsiaaldemokraatide ridades pööras sellele korduvalt viimastel nädalatel tähelepanu, küsides nii rahandusministrilt kui ka peaministrilt, kas vähenenud töövõimega inimesed saavad ka seda toetust. Esialgu olid vastused kõhklevad ja segaduses, aga Helmeni järjepideva küsimise peale selgus, et jah, tehti otsus, et ka need inimesed saavad seda abi. Ma arvan, et ilma Helmeni küsimuseta oleks see 50-eurone toetus laienenud ainult vanaduspensionäridele ja kõik ülejäänud pensioni saajad, ka vähenenud töövõimega inimesed, oleks muidu sellest ilma jäänud.

väga õige! Me oleme valmis seda raha paberil eraldama. Kahtlemata seda saab ainult toetada. Aga mure on selles, et nii koolikohtasid, soodsa hinnaga üüripindu kui ka psühholoogilise abi pakkujaid oli puudu juba enne sõda. Ehk siis vaatamata sellele, et me oleme valmis raha eraldama, on vaja väga suuri pingutusi kõigil valitsemisaladel, et seda abi oleks võimalik füüsiliselt inimestele anda, et need toad ja teenused oleksid olemas. Sellest paberil raha eraldamisest ei piisa.Ja

Ja olukorras, kus sotsiaalteenustele ligipääs ja vaimse tervise teenustele ligipääs oli raske juba varem, tulebki pingutada, et seda abi saaksid võrdselt nii põgenikud kui ka oma inimesed. Vaimse tervise mured koroonakriisist tingituna on meie õpilastel ja töötavatel inimestel samamoodi. Et vältida lõhede ja vaenu tekkimist, tuleb olla heldem ka oma inimeste vastu. Nii et vaatamata sellele, et meil on sõjaaja lisaeelarve, ei ole vaja kunstlikult sellega siduda erimärgistatud diislit või ajakirjanduse käibemaksu. Pigem on väga selgelt vajalikud Eesti inimeste toimetulekut ja sotsiaalhoolekandeteenustele ligipääsu parandavad meetmed. Sotsiaaldemokraadid kavatsevad teha selleteemalised muudatusettepanekud. Ma loodan, kolleegid, et te neid toetate. Aitäh! Sellega on läbirääkimised lõppenud. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 608 esimene lugemine lõpetada. Ühtegi konkureerivat ettepanekut meil siin ei ole. Nii et esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 11. mai kell 15. Istung on lõppenud.